Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobi besedo še predstavnica predlagatelja, magistrica Tamara Kozlovič. Izvolite. Hvala za besedo. Torej, če bo odlok, ki ga danes obravnavamo, sprejet, pomeni, da bodo 9. junija 2024, v nedeljo, ljudje dobili priložnost, da se odločijo, ali so za ali so proti o tem ali želijo, da na območju Republike Slovenije se dopusti gojenje in predelovanje konoplje v medicinske namene in ali se strinjajo, da na območju Republike Slovenije se dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo. Jaz mislim, da v tej državi nihče nima kristalne kugle. Niti opozicija, da bi vedela kaj bo nekdo naredil ne politična stranka ne poslanska skupina, če bodo ljudje na referendumu odločili bodisi večinsko za ali večinsko proti. Če taka kugla obstaja, potem bi bila hvaležna, da se jo deli in da morda naredimo skupaj še kaj dobrega za Slovenijo, ker bomo vedeli vnaprej, kaj se bo zgodilo. Bistvo referenduma je predvsem to, da se ljudem omogoči svobodo odločitve in jaz verjamem, da je dolžnost vseh nas, izvoljenih poslank in poslancev, da voljo ljudstva tudi spoštujemo in to je vse. Jaz bi si želela, da bo seveda odlok potrjen. Da bo 9. junija na volitvah čim več državljank in državljanov. Da bo rezultat čim bolj verodostojen in potem je na nas odgovornost na kakšen način bomo voljo ljudstva tudi realizirali in to je vse. Čisto enostavno.

Hvala lepa. Zaključujem splošno razpravo. Prehajamo na razpravo o razdelku in vloženih amandmajih. V razpravo dajem četrti razdelek ter amandma Poslanske skupine SD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 Odločanje o amandmajih o razpisu zakonodajnega referenduma bomo opravili jutri, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije.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 Hvala. V skladu s prvim odstavkom 108. člena Poslovnika Državnega zbora, Državni zbor razpisuje referendum za odlok. Slednjega lahko, če z Ustavo, z zakonom ali s Poslovnikom ni določeno drugače, predlaga vsak poslanec, matično delovno telo ali Vlada. Predlog odloka vsebuje naslov, besedilo akta, obrazložitev in navedbo, kateri predstavniki predlagatelja bodo sodelovali pri delu Državnega zbora. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na 40. nujni seji 19. 4. 2024 kot matično delovno telo obravnaval pripravo predloga odloka z razpisom o razpisu posvetovalnega referenduma in sprejel predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije in ga pošilja v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru. Predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma določa v 1. točki, da Državni zbor Republike Slovenije razpisuje posvetovalni referendum o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije. V 2. točki določa vprašanje, ki se daje na referendum in se glasi: Ali ste za to, da se volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije uvede preferenčni glas, ki bo zagotovil odločilni vpliv volivcev na izbiro poslanca? V 3. točki določi za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma v ponedeljek, 6. maj 2024. v 4. členu določa dan glasovanja na referendumu in to je nedelja 9. junija. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja bo tako potekalo 34 dni, glasovanje bo izvedeno na 35. dan. Peti razdelek odloka določa končno določbo, in sicer, da odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Akt o razpisu referenduma mora biti v skladu z drugim odstavkom 30. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Najlepša hvala. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo poslanka Lucija Tacer. Izvolite. Hvala, podpredsednica. Ali želimo imeti možnost, da na parlamentarnih volitvah obkrožimo ime poslanke ali poslanca,

da bi volivci morali imeti odločilen vpliv na izbiro kandidatov za poslance; volilna zakonodaja pa se sprejema z dvotretjinsko večino in zaveza koalicije ni dovolj, zato menimo, da o spremembah volilnega sistema, v tem primeru o uvedbi preferenčnega glasu, potrebujemo podporo volivcev, da jo še neposredno preverimo. Datum 9. junij - zakaj? Prvi razlog je učinkovitost, učinkovitost iz vidika javnih financ in učinkovitost iz vidika časa volivk in volivcev, časa, ki ga porabijo, da med vikendi ali pa po službi gredo na volišča in oddajo svoj glas. To je element, ki je zelo pomemben in ki ga tudi ob vsakodnevnih interakcijah na terenu z državljankami in državljani zaznavamo, da je zelo dobro sprejet. Drugi razlog zakaj 9. junij, je pa v primeru tega referenduma še posebej relevanten; odločali bomo o tem ali želimo, da zakonodajalec pripravi rešitev uvedbe preferenčnega glasu na parlamentarnih volitvah. Trenutno preferenčnega glasu nimamo in, kot vemo, lahko v svojem okraju realno volimo samo stranko - kandidat nam je vsiljen zdaj pa bomo prav na dan, ko bomo s preferenčnim glasom izbirali poslance in poslanke za Evropski parlament, odločali tudi o tem, če želimo podoben sistem vpeljati za parlamentarne volitve v Sloveniji. Preferenčni glas se torej v Sloveniji že uporablja tako na lokalnih kot evropskih volitvah in na evropskih volitvah ga imajo volivke, volivci in volivke zelo radi; uporabljajo ga kar 77 torej več kot tri četrt ljudi, ki voli na evropskih volitvah, uporabi preferenčni glas. V Poslanski skupini Svoboda podpiramo opolnomočenje posameznikov, ker menimo, da je pomembno, da imamo odločilen vpliv o tem kdo nas bo zastopal v tem Državnem zboru. Odločitev mora biti naša, moja, tvoja, vaša, naša, skupna in pomembno je, da vpliva prav tista izbira kandidata na končni rezultat. Zato bomo podprli odlok o razpisu referenduma o uvedbi preferenčnega glasu. Hvala.

Ali ste za to, da se za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije uvede preferenčni glas, ki bo zagotovil odločilen vpliv volivcev na izbiro poslanca, tako se glasi referendumsko vprašanje, ki ste ga, spoštovani kolegi in kolegice iz Gibanja Svoboda, torej zastavili v odloku za razpis tega posvetovalnega referenduma. Ko prebereš to vprašanje in ko ga prebere volivec in volivka, bi se nekako lahko tudi s tem strinjali, vendar volivci in volivke ne vedo, da je to vprašanje zavajajoče in pomanjkljivo. Kajti manjka naslednje: ali ste tudi za ukinitev volilnih okrajev. Kajti zraven predloga, da se bo glasovalo s preferenčnim glasom, ukinjate tudi volilne okraje. In kaj to pomeni? Ukinitev volilnih okrajev pomeni degradacijo in izničenje podeželja ter vprašljivo možnost izvolitve kandidata iz trenutno manjšega volilnega okraja in kandidata, ki medijsko ni izpostavljen. Sicer se predlagatelj pri tem sklicuje na sodbo Ustavnega sodišča, ki narekuje spremembo Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor v zvezi z mejami volilnih okrajev, kajti na sodbo, na katero se predlagatelji sklicujete, namreč Ustavno sodišče ugotavlja, da obstoječi volilni sistem ni v nasprotju z Ustavo, da pa ugotavlja, da pa območje volilnih okrajev več ni ustrezno in ne ustreza merilom iz Zakona o volitvah v Državni zbor. Kot je razvidno iz mnenja Vlade, torej Ministrstva za javno upravo, je bilo v okviru posvetovanj glede

predloge torej prestavili in volivke in volivce na referendumu vprašali, kateri predlog se jim zdi najustreznejši. Sicer podoben volilni sistem z neobveznim preferenčnim glasom imajo tudi v Belgiji. Tam strokovnjak za belgijski volilni sistem Live and the winter(?) ugotavlja, da je takšen vpliv preferenčnih glasov velikokrat premajhen in se tako ne zagotavlja odločilen vpliv volivcev, kar je tudi cilj spremembe volilne zakonodaje. Z ukinitvijo volilnih okrajev namreč pridemo do situacije, ko kandidat iz nekaterih volilnih okrajev ne bi bil izvoljen, kar pomeni, da je veliko število volivcev brez odločilnega vpliva. Prav tako pridemo do situacije, ko lahko volivci izbirajo le med kandidati iz drugih volilnih okrajev. S tem se izgublja pomen zahtev po vplivu volivca, vzpostavlja neenakost med volivci glede pomembnega vzvoda za resnično demokratično oblast. V Poslanski skupini SDS menimo, da je potrebno vzpostaviti takšen volilni sistem, ki bi omogočal, da je iz volilnega območja dodeljen vsaj en mandat. Dejstvo je, da je razpis posvetovalnega referenduma, skupaj z ostalima dvema, zgolj hitra predvolilna poteza Gibanja Svoboda, s katerim hoče zmanjšati pozornost volivk in volivcev na predvolilno kampanjo v volitvah v Evropski parlament in povečati udeležbo svojih volivcev ter tako rešiti kožo pred morebitnim slabim rezultatom. Volitve so sicer najpomembnejši izraz ljudske suverenosti in pomemben del demokracije ter pogoj za vzpostavitev in ohranitev pravne države. Zato je potrebno o tem se veliko pogovarjati in je potrebna širša razprava. Do tega, spoštovani, ni prišlo. Tako predlog referendumskega vprašanja glede spremembe volilnega sistema brez predhodne širše razprave in iskanja političnega konsenza neustrezen. Ukinitev volilnih okrajev pa pomeni izničenje podeželja. V Poslanski skupini SDS predloga odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu tako iz teh navedenih razlogov ne podpiramo. Hvala.

Volilni glas slehernega volivca ima veliko vrednost. Če bi se bolje zavedali, da v volilno skrinjico s svojo glasovnico vložimo tudi del svoje lastne, osebne suverenosti, bi bila udeležba na volitvah gotovo višja. Naloga politike ob tem je, da vzpostavi volilni sistem, ki glas vsakega volivca enakovredno obravnava in čim bolj upošteva. Najpomembnejši argument v prid uvedbi preferenčnega glasu je, da preferenčni glas volivcu daje večjo težo in več možnosti pri odločanju, kateri od kandidatov posamezne stranke bo na koncu postal poslanec. Danes je odgovor na to vprašanje v veliki meri dejansko odvisen od okraja, kamor stranka predlaga določenega kandidata. Podpora strankam v okrajih je namreč predvidljiva, saj poznamo rezultate vseh prejšnjih volitev. Pri tem imajo dejansko večjo moč politične stranke, saj so volivci ene stranke primorani voliti tistega kandidata, ki jim ga v okraj postavi stranka. Poslanci so predstavniki ljudstva, zato menim, da bi bilo bolj primerno, če bi s preferenčnim glasom volivci odločili kateri od 11 kandidatov stranke v volilni enoti jih bo zastopal v parlamentu. Nasprotniki uvedbe preferenčnega glasu pogosto navajajo argument, da bi bili v tem primeru izvoljeni le poslanci iz večjih mestnih središč, ki imajo večje število volilnih upravičencev, kandidati iz nekaterih podeželskih področij pa naj bi imeli težje delo, zato bi ta področja ostala brez svojega poslanca. Ta pomislek razumemo, opozarjamo pa, da tudi v sedanji ureditvi kar nekaj okrajev nima svojega poslanca, nekateri okraji pa imajo kar dva ali tri. To pomeni, da številni volivci, lahko bi rekli volijo v prazno, saj ni izvoljen noben od kandidatov, ki so jih imeli na voljo. Poleg tega se na podeželju ljudje med seboj bolje poznajo poznamo kot v mestih, kar je lahko celo prednost v kampanji težko pristanemo na predpostavko, da so kandidati iz podeželja manj sposobni in na ravni volilne enote ne morejo doseči take prepoznavnosti kot tisti iz mesta. Uvedba preferenčnega glasu bi po našem mnenju lahko povečala tudi zdravo politično konkurenco, tekma bi bila širša, za to bi bile širše tudi predvolilne razprave in soočenje argumentov. Verjamemo, da bi se to odražalo tudi v kvaliteti volilne izbire in posledično v kakovosti ter nivoju razprave in odločitev v Državnem zboru. Poslanska skupina Nove Slovenije podpira referendum o uvedbi preferenčnega glasu, saj smo prepričani, da bodo volivci razumeli, da bi s tako spremembo omogočili prav njim izbiro njihovega kandidata, ki jih bo najbolje zastopal v Državnem zboru. V Novi Sloveniji predlagamo, da se o tem kot tudi ostalih predlogih referendumov odloča na tako imenovanem referendumskem dnevu, ne pa na dan evropskih volitev. S tem bo dana volivkam in volivcem priložnost, da se dobro pripravijo na odločitve, ki imajo oziroma bodo imele velik vpliv na njihovo življenje. Hvala.

Ker se okoliščine ter predlog za vprašanje in datum glasovanja niso spremenili lahko v Poslanski skupini Socialnih demokratov zgolj ponovimo kar smo izpostavili že ob začetku obravnave tega predloga. Gre za uresničitev dolgoletnih prizadevanj, da se pri volivkah poslank in poslancev v državnem zboru uveljavi odločilni vpliv volivcev na izbiro izvoljenih oseb, gre za politično zavezo z dolgoletno zgodovino, ki je kroprogramska in koalicijska zaveza vseh koalicijskih partneric. Hkrati pa ni dvoma, da si večina ljudi želi volilni sistem, v katerem bodo imeli večji vpliv na izbiro konkretnih oseb, ki bodo zasedale poslanske položaje, zato je jasno, da ima vsaka izvoljena oblast dolžnost delovati v tej smeri. Pri tem je ključno zgolj eno vprašanje, kako priti do preferenčnega glasu. Jasno je, da v obstoječem sistemu oziroma ob hkratnem obstoju volilnih okrajev to ni mogoče. Za rešitev, s katero bi lahko ukinili volilne okraje in obdržali le sedanje volilne enote, v katerih bi lahko upoštevali preferenčne glasove, pa v trenutni sestavi Državnega zbora ni dovolj glasov. Volilni sistem je namreč eno izmed področij, ki ga je treba uresničiti z dvotretjinsko večino. Ta koalicija tudi ob popolnem soglasju nima, zato tudi ni druge možnosti kot širši dogovor o volilnem sistemu, ki ga realno ni mogoče sprejeti s preglasovanjem. S tem bi tvegali ureditev, ki bi del političnega prostora stalno odrekal legitimnost. Posvetovalni referendum glede volilnega sistema bi sicer lahko bil povsem legitimna in smiselna ideja, če bi bilo vprašanje ustrezno zastavljeno in izbran primeren datum glasovanja. To bi omogočilo zadostno javno razpravo in informativno odločitev ljudi. Izrazili smo bojazen, da ti pogoji ne bodo izpolnjeni, in žal se nismo zmotili. Predlagano vprašanje z ničemer ne razrešuje izpostavljenih dilem, volivcem ne ponuja konkretne možnosti, kako uvesti preferenčni glas, niti jim ne zagotavlja, da bo s tem res zagotovljen odločilen vpliv na izbiro, kar definitivno ne bo. Vse kar vprašanje vsebuje, je še ena zaveza v uvedbi preferenčnega glasu na način, kako bi jo izvršili, pa je iz vprašanj izpuščeno. Državni zbor bo s takim vprašanjem zgolj povečal pritisk nase, ne bo pa imel nobenih dodatnih rešitev ali okvirjev, ki bi jih lahko uzakonil ter tako izpolnil voljo ljudstva.

že obravnavali. Morda bi kdo od starejših od mene moral pojasniti predlagateljem koliko dolgoletnih političnih prepirov in blokad odločanja je povzročila takratna odločitev volja ljudstva, ki je bila tako jasna, da je moralo tolmačiti celo Ustavno sodišče. Ostaja le še eno vztrajanje predlagateljev po hkrati izvedbi z evropskimi volitvami. Vsa tveganja v zvezi s tem smo izpostavili že v razpravah o drugih referendumskih odlokih, a moramo tu seveda še določene zadeve ponoviti. Vzpostavlja se praksa nejasnih referendumskih vprašanj ob hkrati izvedeni z volitvami bi ustvarila škodljiv precedens, ki bi ga kakršna druga oblast lahko nevarno zlorabila. Kot zgodovinarju mi dovolite opazko, da stroka pozna primere. Kot politiko iz resne stranke z zgodovinskim spominom, pa nasvet, da je demokracija resna stvar, za cirkus pa je prostor drugje. Zato smo tudi pri tem predlogu odloka vložili amandma za predstavitev datuma glasovanja na 24. november, kot bi bil bistveno primernejši datum za izvedbo referendumskih glasovanj. Morda bi v tem času dozorelo tudi spoznanje, da bi z boljšim vprašanjem lahko bolje upoštevali voljo ljudstva. Izvedbe referenduma hkrati z evropskimi volitvami pa bi v Poslanski skupini Socialnih demokratov tudi ne podprli, zato se bomo vzdržali. Hvala. Najlepša hvala, podpredsednica. Nekdanji in dolgoletni poslanec največje opozicijske stranke mi je nekoč v enem pogovoru dejal, da v nekaterih njihovih okrajih bi lahko na plakate postavili sliko opice in bi bila izvoljena. To je na nek način zelo plastičen prikaz tega kako naš volilni sistem trenutno ni najboljši, ne deluje najboljše. Tako kot je že povedala predstavnica Svobode, tako kot je izpostavil tudi gospod Žakelj pač okraji niso nekaj, kar sodi v proporcionalni sistem. Okraji dobro funkcionirajo v večinskih sistemih, kjer pač sta na koncu dva kandidata, ki se potegujeta za 50 in en glas. Takrat so okraji smiselni in takrat tudi vsak okraj, da enega poslanca. V trenutni ureditvi, ki jo poznamo v Sloveniji imamo tako kot je bilo že večkrat izpostavljeno stranke, ki dajo v določene volilne okraje svoje kandidate in volivci nimajo izbire. Res je, da Ustavno sodišče ni ugotovilo, ugotovilo, da bi bil trenutni volilni sistem v nasprotju z Ustavo. Je pa seveda tudi povedalo, da bi bilo dobro, da bi bil vpliv volivca večji in močnejši. V Levici smo ves čas vztrajali oziroma stali na stališču, da je potrebno te stvari urediti. Takrat je bil edini možen kompromis to, da so se popravile meje volilnih okrajev, tako da so bili med sabo primerljivi, da ni imel en volivec volivec večjo težo kot kateri drugi v drugih okrajih. Ostalo pa je seveda ključno vprašanje odločilnega vpliva. Po naši oceni lahko ta odločilni vpliv dosežemo z uvedbo preferenčnega glasu in razlogi so precej preprosti. Preferenčni glas je nekaj, kar deluje. Uporabljajo ga volivke in volivci na občinskih volitvah tam, kjer imajo takšen sistem in uporabljamo ga vsi na volitvah poslancev v Evropski parlament in to s pridom in bom rekel, da tudi z veščino, tako da ga znajo zelo dobro uporabiti in velikokrat se je tudi izkazalo, da na volitvah v Evropski parlament so volivci bili tisti, ki so odločili kdo bo kdo bo predstavljal njihovo preferirano stranko v Evropskem parlamentu. To niso bili nujno nosilci list so lahko bili tudi kandidati iz A liste ali pa iz kakšnega drugega mesta, to je z vidika volivca. Seveda obstaja tveganje, s tem se vsi verjetno lahko strinjamo, da bodo lahko takšni pač takrat, ko ne bo uporabljen v zadostni meri preferenčni glas, da bodo v nekakšni prednosti kandidati, ki so morda bolj medijsko izpostavljeni in tako naprej, ampak zato obstaja zelo preprosta rešitev in to je odgovornost strank samih. **118. TRAK: (TB) - 19.35** (nadaljevanje) Stranka, ki bo želela doseči čim boljši rezultat, bo skrbela za to, da bo nagovorila volivce iz vseh predelov vsake volilne enote, če bo želela za to imeti čim boljši rezultat, bo nagovarjala različne družbene skupine, bo nagovarjala oba spola, bo nagovarjala na tak način, da bo skušala doseči volivke po celotni volilni enoti, ne samo v določenih volilnih okrajih, ki bi v primeru uvedbe preferenčnega glasu bili administrativni. To so nekako gabariti, v katerih bi se ta popravek volilnega sistema gibal. V teh gabaritih se, s temi gabariti se v poslanski skupini strinjamo in jih smo tudi v preteklosti za njih že glasovali, seveda neuspešno, ker je potrebnih 60 glasov za sprejetje vsakršnega volilnega zakona. Zakaj na referendum? Jaz mislim, da je po vseh teh razpravah smiselno, tako kot je pri kakšnih drugih zadevah, ki so širšega družbenega pomena o tem vredno povprašati ljudi za njihovo mnenje. To je osnova instituta posvetovalnega referenduma in prav je, da se ga od časa do časa tudi poslužimo. Strinjam se tudi z oceno, da je mogoče ta še najbolj od vseh referendumov, o katerih govorimo danes, najbolj primeren za to, da se izvede skupaj z evropskimi volitvami, ker bo dejansko v praksi lahko volivec tudi odločal o tem kar bo isti dan tudi izvajal. Tako, da s tega vidika bomo v Poslanski skupini odlok podprli, tako kot podpiramo spremembo, spremembo volilne zakonodaje v smeri tega, da se uvede preferenčni glas, da se da volivkam in volivcem odločilni, odločilni glas neposredno oziroma seveda posledično tudi ukine volilne okraje, volilne okraje, ki so nesmiselni, tudi če preberete 82. člen Ustave, poslanke in poslanci nismo poslanke in poslanci svojega volilnega okraja, ker potem imamo mrk za dober del države, na žalost, ampak smo poslanke in poslanci celotnega ljudstva in jaz kot poslanec se trudim, da skrbim ne samo za svoj volilni okraj, ampak tudi za vse volilne okraje v volilni enoti. V prvi vrsti pa mislim, da moramo vsi imeti ves čas v mislih vse državljanke in državljane te države. Najlepša hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu odloka in sicer je prva prijavljena k besedi Jožica Derganc. Izvolite. Hvala za besedo. Volitve so eden izmed najpomembnejših izrazov ljudske suverenosti in temeljni pogoj za demokratično oblikovanje najpomembnejših organov in tako tudi nujna zahteva za vzpostavitev in ohranitev pravne države. S S pravnega vidika volitve dajejo legitimnost pri izvajanju zakonodajne oblasti, s političnega vidika pa pomenijo aktivno participacijo ljudstva pri oblasti. Tako predstavljajo temeljno vez med predstavniškim telesom in volivci ter kot takšno pomenijo ključni instrument s katerim državljani vplivajo na državno politiko in pa politične odločitve. Volilna udeležba je pomemben faktor učinkovitosti vsakega demokratičnega političnega sistema. Zaupanje ljudi v državne ustanove in njihovo delovanje pa njihovo sodelovanje v različnih političnih procesih močno vpliva. Republika Slovenija beleži upadanje volilne udeležbe tako na lokalnih in predsedniških, kot tudi na parlamentarnih volitvah ter volitvah v Evropski parlament. Čeprav je bila volilna udeležba v začetku 90. let v Republiki Sloveniji visoka pa je zaskrbljujoče, da v dobrem desetletju politični aparat ne uspe mobilizirati večinskega dela populacije k udeležbi dogodka kot so volitve. Udeležba na volitvah sploh v zadnjem desetletju strmo pada, kar je zaskrbljujoče, seveda pa moramo izvzeti zadnje državnozborske volitve leta 2022. Krivdo za politično apatijo seveda ne moremo pripisati samo državljanom, vendar pa brez dvoma vpliva na participacijo na vsakokratnih volitvah. Volivci si nedvomno želijo večjega vpliva na končni rezultat volitev. Takšen učinek bi lahko imela modifikacija sedanjega volilnega sistema. Seveda vemo, da idealnega volilnega sistema ni in ga tudi ne bo in ne more biti, pa vendar je prednost, (nadaljevanje) s katerim volivec na glasovnici izbere enega kandidata, ki mu daje prednost pred ostalimi kandidati na listi, za katero je glasoval. Sistem preferenčnega glasovanja volivcu omogoča izbiro ne le politične stranke temveč tudi izbiro znotraj liste kandidatov, ki jo je politična stranka predlagala. Najširše se med sisteme preferenčnega glasovanja tako šteje vse sisteme, pri katerih imajo volivci možnost ne le izbire ene politične opcije, pač pa imajo tudi vpliv na izbiro posameznikov znotraj te opcije. Najpogosteje se sistem tega prednostnega glasovanja uporablja znotraj proporcionalnega volilnega sistema, kjer volivec glasuje, volivec glasuje za eno od list, poleg tega pa lahko določi tudi enega ali več kandidatov liste, ki jim tako da prednost pred ostalimi. Preferenčni glas tako že lahko uporabljamo pri lokalnih volitvah, in sicer volitve članov občinskega sveta, po takšnem sistemu pa, pa volimo tudi poslance Evropskega parlamenta. Zato menim, da je vprašanje o spremembi volilnega sistema brez dvoma vprašanje, ki zadeva vse državljanke in državljane. Zato vprašajmo jih ali so za ali proti. Hvala.

Predloga za razpis posvetovalnega referenduma o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije ne morem podpreti. Bom pa se ustavil na leto 1996. Takrat so volivci na zakonodajnem referendumu in ne na posvetovalnem na zakonodajnem potem odločili tudi, da želijo večinski volilni sistem. Govorite o možnosti preferenčnega glasu; to je bil najboljši preferenčni glas, kajti volivci so neposredno odločali, kdo bo njihov zastopnik v določenem kraju na število glasov. To pomeni, kdor dobi največ glasov ni potrebno, da pač dobi še preferenčni glas, ker dejansko je ljudstvo že odločilo glede na število glasov. Ampak kaj se je zgodilo? Zgodila se je prevara v Državnem zboru, ker so bili prevarani z odločitvijo tedanje koalicije, da so potem pač spremenili Ustavo Republike Slovenije in s tem so bili pač volivci na nek način izigrani. Glede volilnih okrajev pa velja pač izpostaviti, da ti po večini ne ustrezajo 20. členu Zakona o volitvah v Državni zbor. Torej glede enakega števila prebivalcev, geografske zaokroženosti ter največja možna integriteta občine Ustavno sodišče ne predlaga, da gremo v rešitev preferenčnega glasu oziroma, ampak da je smotrno in ustrezno pač določiti drugačen način volilne okraje. Še bolj pa velja izpostaviti vprašanje ukinjanja volišč, ki so, od leta 2011 do 2024 je bilo ukinjenih 402 volišča. In če samo pogledam, v našem okraju je bilo ukinjenih od 69 volišč 28 volišč, kar pomeni malo manj kot polovica vseh volišč. Na podeželju vemo, da je dostopnost do volišč bistveno bolj težja, otežena, kot je pa v urbanih naseljih, zato ni smotrno ukinjati ukinjati še dodatno neka volišča glede na število prebivalcev, ki se pa med tem časom tudi povečuje nekaj na podeželju, največ teh, bom rekel, ljudi, ki so potencialni volivci, pa se dejansko preseljujejo tudi v mesta, kjer pa vemo, da za vsakim vogalom lahko se odpre volišče, ki je dostopno tako za invalide in druge omejitve. Bolj pa bi bilo seveda, da posvetimo te pogoje, kot sem že omenil, da ta volišča ne ukinjamo, da jih ponovno vzpostavimo in da s temi pogoji tudi povečujemo volilno udeležbo volivcev in volivcev na (nadaljevanje) in pa tudi na drugih področjih Republike Slovenije. To pomeni, da volišča, kjer ukinemo volišča, pomeni tudi manjšo udeležbo, predvsem pa v ruralnem območju. Pred referendumom pa bi bilo tudi smotrno, da bi se ljudje seznanili s tematiko oziroma s Predlogom zakona o preferenčnem glasu, tako da bi tudi bili seznanjeni o čem bodo glasovali in pa da da niso nekako potem zopet na nek način zavedeni, ker pač ne poznajo vsebine, ki bo potem predlagana. Zato bi bila tudi uvedba preferenčnega glasu s te strani da ne poznajo tematike samega zakona, bi bila pač za vsakega volivca in volivko slaba izbira. Zato tega predloga ne morem podpreti. Hvala.

o preferenčnem glasu, o spremembi volilnih okrajev, o čemerkoli v zvezi z volitvami v Državni zbor, brez preračunavanja tega, kdo od nas bo zaradi nekih sprememb izvoljen in kdo ne. To bi si želela. Pa se žal vsakič znova izkaže, da to ni možno, predvsem te starejše stranke, ki so že dodobra naštudirale obstoječ volilni sistem, ki, kot je prej rekel kolega Tašner Vatovec, lahko na plakate nalepijo tudi opico, pa bo ta izvoljena. Tiste pač preračunavajo in njihovi poslanci po svojih volilnih okrajih. In je potem nemogoče, nemogoče doseči kakršenkoli kompromis, ki bi šel v smeri ali tega, kar je reklo Ustavno sodišče ali tega, kar bi si želeli volivci ali tega, kar na koncu koncev vsi sami pri sebi vemo, če smo zelo odkriti, da bi bilo prav. Izhodišče je tudi že bilo poudarjeno, torej poslanke in poslanci smo poslanke in poslanci vsega ljudstva, ne svojega volilnega okraja. To je eno. Drugo izhodišče je, vsak volivec mora imeti volilno pravico, ki bo enaka po teži volilni pravici nekoga drugega v državi. Torej ne more biti glas nekoga eden izmed deset tisočih in glas drugega eden izmed 30 tisočih. Se pravi, teža posameznega glasu volivca mora biti vsaj približno, nikoli ne bo točno enaka. To bi moralo biti izhodišče. Naslednje izhodišče je tudi že bilo omenjeno, to je upad volilne udeležbe, kroničen, kroničen. In v sodobnih demokracijah v zahodnih demokracijah bi bilo nekaj najbolj normalnega, da bi si vsi skupaj prizadevali za čim višjo volilno udeležbo. Očitno pri nas ne. Če gledamo zahodne države, če gledamo tudi Ameriko, tam se v kampanjo vključi vse, vse, kogarkoli, ki ima vpliv v družbi, kogarkoli, ki je sposoben nagovarjati ljudi, se vključi v volilno kampanjo za to, da te ljudi dejansko nagovarja, da jih vabi na volitve, da se povečuje volilna udeležba in s tem seveda tudi legitimnost volitev. In to bi bilo najbolj normalno, da bi s tem, da bi k temu težili tudi pri nas. In če Ustavno sodišče reče, da mora imeti volivec večji vpliv, mi pa se seveda zavedamo, da spremembe mej volilnih okrajev so nekaj, za kar v 20 letih očitno nismo sposobni doseči zadostnega števila glasov. Je pač treba iskati druge poti. In ne morem se strinjati z nekaterimi trditvami, ki so bile danes izpostavljene, da je referendumsko vprašanje nepopolno zato, ker volivcem hkrati s tem ne ponujamo tudi rešitve. Ne, volivci morajo povedati, ali si preferenčni glas želijo ali si želijo večji vpliv ali želijo, da so oni tisti, ki bodo določili konkretno ime, ki jih bo zastopalo v Državnem zboru in potem seveda to ime klicali tudi na odgovornost, ko kaj ne bo v redu. Stroka pa je tista, ki mora povedati, na kakšen način bomo to udejanjili, da seveda ne bo prihajalo do tega, kar je bilo danes rečeno, da bodo potem izvoljeni samo tisti kandidati iz večjih mest. Mimogrede, če bi to držalo, ta predpostavka, potem ne bi bilo Celje več desetletij brez svojega poslanca. Tako da, jaz si resnično želim, da ta referendum izvedemo, da ljudje zelo jasno povedo, da si to želijo ali tudi ne, da kot sem rekla že pri prejšnjem referendumskem vprašanju, bo s tem vsem nam 90 tukaj jasno, da smo to, kar si ljudje želijo,

Hvala lepa, gospa podpredsednica. Kolegice in kolegi! Ja, tudi jaz bi si želel, da bi imeli pred obravnavo tega odloka neko širšo razpravo, torej tudi čez sredino, kaj želimo narediti z volilnim sistemom. Naša vrata so še vedno odprta. Vas ni bilo, ker nas ne rabite. Zdaj govorite o rešitvah pa to je blef, oprostite to je, to je popoln blef, ker nimate dvotretjinske večine in je ne boste imeli morda v naslednjem mandatu kot ga obljubljate,

ja, idealistične želje o tretjem velikem nacionalnem konsenzu so se razblinile v trenutku, ko zdaj vidim po tem tretjem predlogu odloka, da pravzaprav niti koalicija ni enotna, kaj bi, kako bi potem dosegli nek nacionalni konsenz, nacionalno enotnost. Ni šans, zato so ti referendumi, kot rečeno, po ugotovitvi vrhunskega pravnika Igorja Kaučiča so pravzaprav igračka koalicije oziroma največje koalicijske stranke. Obžalujem, da se na tak način norčujemo iz volivk in volivcev. Ja, še koalicija ni enotna, zdaj bi radi imeli dve tretjini, da bi, da bi spremenili volilni sistem, dvotretjinsko večino. Ne vem kakšno je to, po kakšni matematiki boste dobili. Sicer pa zdaj, ko obravnavamo še tretji predlog odloka o razpisu posvetovalnega referenduma, se pravzaprav vidijo zelo jasno in dokončno politične prioritete te koalicije ali bolj točno, svobode, ker koalicija ni enotna. Se pravi, politične prioritete za strateški razvoj te države so marihuana, evtanazija, ta preferenčni glas je pa malo za zraven, kot rečeno je to blef, ker ne bo šlo, ker ni dveh tretjin, vse ostalo boste lahko speljali z navadno večino, upam, da uspešno. In zdaj malo bolj razumemo kaj je pravzaprav tudi vaša zdravstvena reforma, mislim seveda na evtanazijo in marihuano. se nekako počasi izkristalizira. Pravite, da ste z nekaterimi ukrepi že nekje na sredini zdravstvene reforme, upam, da to čutijo tudi pacienti, ob tem pa seveda, da niti več ne znam našteti kdo vse v tej državi štrajka. Tako da, kolegice, kolegi, eno veliko razočaranje je ob obravnavi teh odlokov, en velik nateg volivk in volivcev, se opravičujem izrazu, ampak bomo videli, kako se bo vse to končalo. Mi seveda tega odloka ne podpiramo, kot smo jasno povedali, zaradi tega, ker ocenjujemo, da bi bilo boljše, da bi volivke in volivci imeli več časa, se pravi, tam nekje do novembra, govorimo približno, 24. november, ko bo referendum za JEK2, takšen je vsaj prvi okvirni dogovor. Da bi to bil neke vrste tudi super referendumski dan, do takrat je približno pol leta, čeprav so vmes parlamentarne počitnice, efektivnega časa seveda bistveno manj, ampak tudi v parlamentarnih počitnicah se pogovarjamo z volivkami in volivci se z njimi srečujemo, odgovarjamo na njihova vprašanja in razlagamo, kaj pravzaprav želimo z referendumskimi vprašanji doseči. Zato pa te horuk akcije pač žal nikoli niso dobre in ne bodo obrodile dobrih sadov. Prosim, to je moja izkušnja, morda se motim. Hvala lepa.

na razpravo kolega iz Poslanske skupine Nova Slovenija. Ni res, da se predlagatelji nismo pogovarjali tudi z vami in vsekakor je potreben širok konsenz tudi znotraj Državnega zbora, ampak jaz, kolikor sem razumela tudi vašega kolega v stališču, ni bil tako odklonilen do vpeljave preferenčnega glasu. In še nekaj o tem, da tako na hitro, ne vem, če lahko rečemo temu, da je na hitro. Namreč, kronološki pregled samo zakonskih predlogov za uvedbo preferenčnega oziroma prednostnega glasu so bili prvi vloženi že 2011 in potem mislim, da petkrat je bil poskus uveljavitve tega zakona, v resnici nikoli ni uspel, ampak tudi v parlamentu se je o tem veliko pogovarjalo, bile so okrogle mize, tudi v času našega mandata ga je Vlada izpeljala eno tako okroglo mizo, v katerem ste sodelovali, kolikor vem, tudi vse, pravzaprav vse stranke trenutno, ki so zastopane v parlamentu. Tako, da mogoče res ni na mestu reči, da gre na hitro in da ni bilo usklajevanj. Jaz se pa strinjam z vami, da bo treba še veliko usklajevanj, tudi če bodo, upam, da bodo, se volivci odločili, da jim preferenčni glas, pomemben, ker to pomeni za njih večjo možnost vpliva, kar so rekli tudi mnogi predhodniki. In potem bo pa na nas, da bomo našli pravo formulo, kako te stvari, ki jih, če jih bodo želeli volivci, izpeljemo. Hvala.

in tu smo zaključili, smo rekli, ja, temu ne nasprotujemo. Danes je na mizi odlok, ta odlok ima vprašanje in datum, o tem se pa nismo pogovarjali. in tudi vpeljava, bodiva natančna, se strinjate, da imam prav? Tudi implementacija preferenčnega glasu ima več različnih rešitev, to ni zdaj samo ukinitev volilnih okrajev. Kaj pa volilne enote, koliko volilnih enot? Zakaj pa ne? Na pamet povem, 88 volilnih enot, na pamet govorim. Tako, da tako daleč pa nismo prišli, pa bi se morali o tem pogovarjati, zakaj, zato ker zakon, ki bo implementiral to voljo volivcev, če bo seveda posvetovalni referendum uspel ima več rešitev in potrebuje tukaj dvotretjinsko večino. In tukaj smo pričakovali vašo resnost, da pridete tudi do opozicijskih strank, samo dve sta, saj to je 2 uri dela, nič več in da se poskušamo na tej ravni malo več dogovoriti. Kaj bomo zdaj v kampanji govorili, kaj bomo govorili? Boste prisilili volivce, da bodo obkrožili za? Nimate argumentov, kako zdaj razložiti, kako implementirati ta preferenčni glas. Toliko sem želel pojasniti, da bo vsem jasno, predvsem javnosti.

prva je zagotovo, da bi vendarle si želela, da ste v Poslanski skupini Svoboda malo bolj konsistentni. Pri prejšnji točki o tako imenovani konoplji je predlagateljica govorila oziroma izrekla: "Danes govorimo o odloku in ne o nekem namišljenem zakonu, ki ga nimamo." - to je iz magnetograma. Zdaj pri tej točki sem pa iz uvodnih razprav kolegov poslancev. Poslanka je celo bila prva govorila o nekem namišljenem zakonu kako bi se ta preferenčni glas lahko implementiral. Nenazadnje tudi kolega Vatovec je v svojem stališču govoril o nekih namišljenih rešitvah, ker to so namišljene rešitve in tukaj ima kolega Horvat prav, ker je implementacija te možnosti zelo različna. In več zavajanj je bilo danes, eno od zavajanj je bilo rečeno: "Ja, je zelo dobro, da bi bil ta zakon sočasno z evropskimi volitvami, ker bodo volivci videli, kako se preferenčni glas upošteva." Ja, ni res, ne? Ali bomo imeli, torej je rešitev ena volilna enota? Torej bodo volivke in volivci na volitvah odločali o 88 kandidatih na enih 15 listah in vi govorite o tem, da bo imel njihov glas odločilen vpliv. Pa mi razložite kako odločilen vpliv bodo imeli, ne vem, prebivalci Osilnice pri tej eni volilni enoti ali pa neka druga manjša občina? Saj da je nekoliko drugače seveda v Ljubljani nekoliko drugače v Ljubljani, ampak vi govorite o tem, da bodo volivci dobili odločilni vpliv. Potem sem slišala od kolegice, mislim da Sluga, ta je tudi, da volilna udeležba pada. Ja, pa ne pada, zaradi volilnih sistemov. Pada zato, ker se prenaša naokoli volivke in volivce imajo včasih dovolj, ker zaupajo v neko rešitev, tako kot so v volilnem sistemu že odločali na referendumu pa se je v tem Državnem zboru njihova volja izigrala in danes je bilo pravilno. Izpostavljeno dve tretjini je potrebno za spremembo te zakonodaje, vi pa greste na referendum pošiljati ljudi, da bodo odločali o nekem namišljenem preferenčnem glasu. Brez rešitve, brez podlage kako bo to izgledalo. Prej sem tudi slišala, da smo poslanci predstavniki ljudstva, vsi poslanci smo predstavniki ljudstva. Res je, ampak tudi volilnih enot nismo, če nismo v kraju tudi volilnih enot nismo, torej čisto enako. Še huje, za enega iz manjše občine je dosti težje odločati o celi volilni enoti kot v svojem okraju in tudi večja odgovornost je poslancev, ki so dolžni v nekem okraju iti pred volilno telo, ker jih bolj poznajo. Rekli ste, da bodo imeli odločilni vpliv. Kaj pa pasivna volilna pravica nekoga, ne vem, ki bo med 88 kandidati na 46. mestu? Pa dajmo na 15 listah, ta bo zelo lahko izrazil, da je kandidat na neki listi. Meni boste težko govorili, da preferiram, ne vem, svoj volilni okraj, danes je bilo slišati, da imajo nekateri tukaj razprave, da preferirajo svoje volilne okraje, pa volivce označevati za tako neumne, da tudi opice izvolijo in tako naprej. Tudi to smo poslušali. Morda bi se pa kdaj morali pogovarjati o tem, kaj je s tistimi, ki skačejo iz stranke v stranko med mandatom. Ali tisto potem pripada neki drugi stranki? Čisto korektno vprašanje, spoštovani. Če volivci zaupajo neki stranki ali potem lahko ta poslanec gre kar v neko drugo stranko in tam nadaljuje mandat? Pustimo, ne bom se spuščala v razloge, ampak

poskušate na nek način vsiliti vzporedno z evropskimi volitvami, imajo eno skupno značilnost: vse to bi lahko rešili. Dve leti ste na oblasti. Volivci so na volitvah odločili, zaupali so vam mandat. Dajte rešitve, vsaj predloge zakonov, saj o tem jih seznanite, preden jih pošiljate na referendum, da bodo dejansko vedeli o čem odločajo. In tudi tega ne naredite, ne. Ne boste pa šli na referendum in vprašali ali podpirajo še vašo vlado; to bi bilo pa najbolj primerno za vas, ker pol bi imeli vso podlago, da rešujete zadeve, ker bi vam zaupali, še enkrat bi vas potrdili. Tega pa nočete. Tudi nočete na referendum glede migrantskih centrov, pa imate odločitve lokalnih skupnosti, ljudje so na ulicah. Jaz zaradi konoplje nobenega ne vidim, da bi pač kjerkoli demonstriral, zaradi evtanazije tudi ne - zaradi migrantskih centrov pa. To so naši državljani, spoštovani, ne glede ali so vam po godu ali ne, ne glede na to, da jih za nazadnjaške imenujete, ampak se borijo za svojo varnost in prav imajo. Bila sem večkrat na tem območju, v bližini sem tudi živela, pa zdaj tudi živim v bližini, v Ljubljani, tako da mi je jasno, česa se bojijo. ne res zavajati volivke in volivce z nekimi navideznimi rešitvami, ki sploh to niso rešitve. Dve tretjini je potrebno za kakršnokoli spremembo. In negiram to, da bodo imeli odločujoči vpliv. Ne bodo imeli. To ni res, to je metanje peska v oči. Nimate niti podlage, kako bi izgledalo, in res je. Bo bilo osem volilnih enot, bodo morda štiri volilne enote? ničesar nimajo volivke in volivci v rokah. Saj je pač tudi razprava o tem, a veste, tudi če bomo v nadaljevanju do referenduma o tem razpravljali, se bo razpravljalo nekaj na pamet. In od odgovorne največje stranke bi pričakovala, da bo pripravila predlog zakona, ga poskušala uskladiti v poslanskih skupinah, ker seveda je potrebna dvotretjinska večina, in potem z neko podlago rešitve odšla na posvetovalni referendum, če pač ni zakonodajnega, to bi pa verjela v neko resnost namere. Glede na to pa kar počnete zdaj in pri enih točkah se ne smemo pogovarjati vsebine, ker gre to za navidezne rešitve, pri drugih točkah govorimo o navideznih zakonih, pa so to vse isti predlagatelji. In glejte, to, da rinete te referendume skupaj z evropskimi volitvami, da tudi koalicijski partnerji govorijo, da je napaka. Zdaj ne vem ali se bojite evropskih tem, ki so se pa že nekako oblikovale, ali se bojite razprave o teh temah, ker se ve, pred kakšnimi izzivi je Evropa in o čem je prav, da tudi Slovenija odgovori, ali se bojite lastnih kandidatov, jaz ne vem, ampak vidim pa, da ste v neki stiski, ker ste ostali edini in forsirate referendume brez podlag. In še enkrat, ta odločitev o preferenčnem glasu volivkam in volivcem, tudi če bodo se odločili za to, jim povejte, da to nič ne pomeni, ker morate rešitev sprejeti v Državnem zboru. In že večkrat je bilo o tem govora in menim, da pač enostavno se je potrebno najprej resno usesti, videti, kaj je sploh res odločilen vpliv volivca.

Jaz sem v tem Državnem zboru res tretji mandat, ampak vsakič grem na volitve zelo tresoča, ker upam, da sem zadovoljila volivke in volivce, in da sem naredila maksimalno kar sem lahko. Vedno znova mislim, da bi lahko naredila še več, še več, še več, več. Ampak, noben volilni sistem te tega ne odveže, noben volilni sistem te tudi ne odveže, da bo šel pred volivke in volivce.

hvala, spoštovana podpredsednica, za besedo. Torej, prej sem v stališču prebral, volitve so najpomembnejši izraz ljudske suverenosti in pomemben del demokracije ter pogoj za vzpostavitev in ohranitev pravne države. Zdaj pa, spoštovani kolegi in kolegice, mi se pogovarjamo o spremembi volilnega sistema, pomembnega dela demokracije in namesto, da bi to vzpostavili širšo razpravo, da bi lahko ljudstvo dejansko predstavili na kakšen način in kako si torej predstavljate spremembo volilnega sistema, To daste kar na horuk in to še zraven dveh dodatnih referendumskih vprašanj in evropskih volitev in torej zadnji mesec torej volilne kampanje, bodo volivci poslušali o evtanaziji, kako naj bodo za, kako naj bodo za, da se bomo zakajali, kako, kakšni so programski, torej liste, ki nastopajo na volitvah in koga naj tam izvolijo za preferenčni glas. Torej, boste pomembnost volitev in volilnega sistema izničili, dobesedno boste izničili. In predlog, ki ga imate vi, torej ukinitev volilnih okrajev, pa bom predstavil torej kaj to pomeni v praksi. Osredotočil se bom na osmo volilno enoto, iz katere izhajam in bo šel na vašo stranko. V osmi volilni enoti imate sedaj pet kolegov, torej Dejana Süča, Saro Žibrat, Tine Novak, Vera Granfol in Darko Krajnc, bil je tudi Dejan Zavec. boste, ko boste vzpostavljali listo, bo najprej imel predsednik Golob veliko kolono pred vrati, ker boste hodili trkati in z njim lobirati, kdo bo prvi na listi. Glej, boste rekli, ja, predsednik stranke, jaz ne bom prvi na listi, jaz sem bil, jaz sem najbolj za Gibanje Svoboda, jaz bom največ naredil. Zdaj je, predpostavljam, glede na to, da je Sara Žibert podpredsednica, da bo ona prvi na listi. Prva bo na listi in seveda tisti, ki ne bo dal preferenčnega glasu, v kolikor bo obkrožil Gibanja Svoboda, avtomatsko gre glas k njej. Zdaj pa vam dajem naslednjo. Zakaj je volilni okraj iz katerega bo izhajal na primer kolega Krajnc, ki bo mogoče na 11. mestu manj vreden od volilnega okraja Ljutomer, in kakšna bo možnost, da bo kolega Krajnc, ki bo hipotetično na 11. mestu, izvoljen v parlament, kajti biti poslanec v Državnem zboru pomeni tudi zastopati lokalno skupnost, biti trdna vez med zakonodajno vejo oblasti in lokalno skupnostjo. Zato tudi po navadi v volilnem okraju tudi govorimo, je, ne vem, je ptujski poslanec, je mariborski poslanec, je ljubljanski poslanec in tako naprej in ljudje, ki te izvolijo, izhajaš iz svojega volilnega okraja, imajo upanje in se nate tudi obračajo, zato imamo tudi tam volilne poslanske pisarne in tam se lahko ljudje pač na poslanca tudi obrnejo. In kaj bo zdaj to pomenilo. Zdaj si pa predstavljate volilno kampanjo, v Pesnici bo en dogodek in tam bo prišlo 11 kandidatov, vseh 11 kandidatov Gibanja svoboda in tam bo potem, ne vem, Sara Žibrat rekla, dragi Pesničani, ne voliti kolega Krajnca, volite me ne, jaz bom naredila največ za Pesnico. Kolega Süč bo rekel, ne voliti, ne kolege Sare, ne kolega Krajnca, volite mene, ker jaz bom tisti, ki bo največ naredil za Pesnico. Torej, tako bo to dogajalo. In sedaj v volilnih okrajih, ko imate plakate, torej Gibanje Svoboda, pa ena faca gor, boste imeli 11 različnih obrazov. Ja, tako bo, ker se bo vsi, 11 kandidatov znotraj volilne enote potegovalo, da bodo prišli v parlament, kajti volilni okraji so ukinjeni. In potem, kakšna bo možnost izvolitve? Zdaj,

Lendavi, v Ljutomeru ali v Pesnici ali pa v Lenartu glasoval za njega. Nobene. Kakšno možnost bo imel Igor Barton iz Lenarta, da bo nekdo iz Ormoža glasoval za njega? Nobene, ali pa zelo, zelo majhne. Ja, kolegica, zdaj se mi smejite, ampak to je dejstvo, to bo praksa takšna v kolikor bo vaš sistem prišel v veljavo. Točno to se bo dogajalo. In dejansko kot sem vam že povedal, torej imajo podoben sistem v Belgiji kjer pa ugotavljajo, da kljub temu, da imajo preferenčni glas, da so lahko ti glasovi velikokrat premajhni in da se s tem ne zagotavlja odločilen vpliv volivcev, ker to ne more biti. Kajti kandidati, ki iz volilnih okrajev ne bodo izvoljeni, so tisti, ki so glasovali v volilnem okraju za svojega kandidata so glasovi izničeni, njihova volja ni upoštevana. Torej, tisti, ki bo glasoval za nekoga, ki bo na listi na 11. mestu in ta ne bo prišel torej v parlament, je njihova volja izničena. To pomeni, to kar vi predlagate. Zato bi bilo smiselno, da preferenčni glas pride samo v primeru, da imate znotraj vsakega volilnega okraja, da ima stranka več kandidatov, da se lahko potem znotraj volilnega okraja posamezni volivci odločajo, kdo bo tisti iz volilnega okraja, ki bo lahko zastopal svojo stranko. okraji, trenutni volilni okraji, ki imajo majhno število prebivalcev, kandidat tam ne bo uspešen. Ne morem, ima zelo malo možnosti. torej tudi enakopravnost volilnih kandidatov v tem primeru, ko bo nekdo na listi prvi ali pa do bo 11. je neenakopravna. Ker tisti, ki bo prvi ima avtomatsko možnost, da bo izvoljen. Ker vsakdo, ki bo obkrožal gibanja Svoboda, bo dal glas prvemu na listi, ne glede na to, iz katerega volilnega okraja bo izhajal. In potem, kako se boste potem kolegi in kolegice gledali potem na volilni kampanji, tudi ne vem. Dvomim, da si boste tako zelo prijateljski, ker se boste dejansko en drugega izrinjali in glasovali, mislim delali en proti drugemu, ker se boste borili za to, da boste dobili čim več preferenčnih glasov in da boste lahko potem prišli v parlament. In dejansko torej ta predlog, ki ga vi predlagate, ni ustrezen. In tako kot je bilo, torej je tudi Ministrstvo za javno upravo povedalo, da ste v okviru posredovanj bili tri, trije predlogi. Kje sta pa ostala dva? Zakaj ne daste potem še ostala dva možnosti, da predstavite torej volivkam in volivcem od teh možnosti kako lahko pride do spremembe volilnega sistema. Tako, da to dejansko me res zanima zakaj in zakaj se tako hiti. Kajti to, da daste referendum na dan volitev v Evropski parlament je zelo zavrženo in podlo dejanje, posebej kadar se pogovarjamo o tako pomembnem, tako pomembni temi kot so volitve v Državni zbor, ker izničujete temo, izničujete možnost, da se lahko volivec in volivka seznani o prednosti in slabosti teh sprememb, ki jih predlagate s tem vprašanjem. In tudi to vprašanje imate zelo pomanjkljivo, ker ne poveste, da ukinjate volilne okraje. Torej bi morali dodati in ukinitev volilnih okrajev in povedati volivkam in volivcem, torej vaš kandidat iz vašega volilnega okraja, ki bo kandidiral, ne bo izvoljen, ker vas je premalo. In tudi Ustavno sodišče ne govori o tem, da morate vzpostaviti preferenčni glas, govori o tem, da je volilni sistem ustrezen, da pa ni ustrezna velikost volilnih okrajev. Torej bi bila edina rešitev, ali greste v spremembo velikosti volilnih okrajev ali pa da znotraj volilnih okrajev daste listo, kjer bo več kandidatov nastopalo na posamezni stranki. kolega Tine je zdaj prišel in kolega Tine, ki kandira Murski, ima mogoče več možnosti, ker je Mursko veliko mesto in bodo vsi kandidati pač dali glasove pač za njega, ampak on bo potem šel tudi v Lendavo, kolegi Süč, pa bo rekel ne, volite mene in bo šel v Pesnico, kolegu Krajncu pa bo šel v Ljutomer. Še kolegi Stari pa bo rekel, ne volite, ne volite mene, ker jaz bom tisti, ki vas bo zastopal. In to je tudi vprašanje na kakšen način bo lahko kandidat, ki bo izvoljen znotraj volilne enote, ki izhaja, ne vem, iz Murske Sobote, zastopal, torej volivke in volivce, državljane in državljanke, vem, na Ptuju. Zelo majhna možnost bo, da se bo lahko osredotočil na pomen delovanja v svojem kraju iz katerega izhaja, ker jaz si ne predstavljam, da bo znotraj volilne enote potem imel še pisarne, ne vem, na Ptuju in kjerkoli in bo lahko potem ustrezno deloval. Tako, da takega predloga žal ne morem podpirati. Hvala. Hvala. Naslednja razpravljavka, kolegica Sandra Gazinkovski in za njo kolegica Lucija Tacer. Izvolite. **SANDRA GAZINKOVSKI (PS Svoboda):** Hvala, predsednica. Sistem preferenčnega glasu volivcu omogoča izbiro ne le posamezne politične liste, ampak tudi izbiro posameznika znotraj te liste. Pri nas se tak način glasovanja že uporablja, in sicer za volitve članov občinskih svetov oziroma lokalne volitve in pa volitve poslancev v Evropski parlament. In ker so volitve eden izmed najpomembnejših izrazov ljudske suverenosti, je pomembno, da ljudi vprašamo, ali so za to, da se uvede preferenčni glas tudi pri državnozborskih volitvah. Državljanke in državljani imajo tako vso pravico se odločiti, ali jim je pomembno, kdo jih bo zastopal v hramu demokracije in kdo ne. Razprave o primernosti volilnega sistema v Sloveniji sicer potekajo praktično od leta 1992, ravno to je poleg vsega povedanega razlog, zakaj je prav, da o uvedbi preferenčnega glasu vprašamo vse polnoletne državljanke in državljane. Veliko je bilo seveda očitkov, da tema nima nobene povezave z volitvami za poslance v Evropski parlament, pa seveda to spet ni res. Preferenčni glas lahko damo tudi na evropskih volitvah in če pogledamo številke zadnjih volitev za evropske poslance leta 2019, lahko vidimo, da je kar 77 % volivcev, ki so glasovali, svoj glas oddalo na način, da so podelili preferenčni glas. Tako, da govoriti, da ljudje tega ne bodo razumeli, je seveda nesmisel. Zato ponavljam, predlagano referendumsko vprašanje je na mestu in prav je, da o tem vprašamo vse polnoletne državljanke in državljane Republike Slovenije. Svoboda odločitve je seveda ključna in izredno pomembna.

Lep dober večer! Jaz bi začela s tem, da orišem iskrenost nekaterih razprav, predvsem iz vrst SDS o bojazni, da prebivalci manjših krajev ne bodo imeli odločilnega glasu, če bi bil uveden preferenčni glas. Za primer bi vzela kolegico Anjo Bah Žibert, nič osebnega, samo podatke bom navajala. Poslanka Anja Bah Žibert je bila izvoljena v okraju Novo mesto 1. To je okraj v katerem slučajno živi moj stric, tam izvira moja družina. In tam je ena vas, ki se ji reče Uršna sela. Zadnja je navedena v tej, v tem naštevku različnih naselij, ki so v volilnem okraju. In kolegica Anja Bah Žibert je sama povedala, da živi v okolici Ljubljane. Ko pogledamo njen življenjepis, ne izhaja iz njega, da je živela v kateremkoli izmed teh majhnih krajev. In ali vi res mislite, da imajo prebivalci Uršnih sel odločilen vpliv? Vsake volitve do zdaj, ko ste bili v parlamentu, da si tam želijo prav vas in da se čutijo, da ste vi zato, ker so oni iz Uršnih sel, da ste vi njihova zastopnica. Meni je samo zanimivo, jaz sploh tega ne problematiziram. Na splošno, ampak se mi zdi zanimivo, da prav vi izpostavljate kako je to potrebno ohraniti, čeprav vidimo, da to se že zdaj ne izvaja in dejansko volilni okraji tam nimajo predstavnikov, njih glas ni slišan in to želimo jim popraviti. In tako kot je rekel gospod Žakelj, ne podcenjujmo majhnih krajev in vasi. Jaz imam veliko družine iz majhnih krajev tam so izjemni, izjemni ljudje, sposobni ljudje. Ne podcenjujemo, in da se ne bodo znali v eni širši enoti predstaviti in da ljudje iz drugih krajev ne bodo znali prepoznati njihove

izjemen bratranec, muzikant, vsi ga poznajo, dober na številnih znanstvenih področjih in njega poznajo povsod: Rogaška Slatina, Šmarje, povsod v okolici. Absolutno ni ovira, da je iz ene kmetije iz enega majhnega kraja. To, da ga poznajo v celi regiji in marsikaterih drugih, ki so pa iz večjih mest kot je Šmarje, kot je Podčetrtek, niso tako prepoznavni. In jaz sem prepričana, da če bi se kdaj odločil za politično pot, pa mislim, da se verjetno ne bo ne bi imel problema prepričati na širši ravni ljudi, da naj mu dajo glas. Tako da iz tega vidika res se mi zdi, da na žalost te razprave kako bi zdaj uvedba preferenčnega glasu diskriminirala glas ljudi iz manjših krajev, pač niso iskrene. Ampak cilj, ki ga pa navajajo je pa, jaz se drugače strinjam z njim, ampak menim, da preferenčni glas bo dejansko to omogočil, da bodo imeli večji vpliv in sposobni ljudje, ki bodo to znali razložiti širše, bodo lahko ta vpliv dobili na neki širši regiji, predvsem pa bodo lahko predstavili, zakaj so oni najboljši kandidati. Ne bi se preveč ukvarjala s kampanjo, gospod Kosi! Bomo naštudirali kampanjo, smo jo na ravni države, jo bomo tudi na ravni volilnih enot. Da se delati kampanjo pozitivno, da izpostaviš svoje dobre lastnosti. Saj kaj pa delajo zdaj vaši kandidati za evropske poslance? Ali hodijo o kraji v en kraj, pa govori Grims čez Breznika? Ne vem, morda, ampak pač isti problem bi lahko imeli zdaj, če se o tem sprašujete za naprej. Ja, več kandidatov bo, vsak bo moral izpostaviti tiste svoje največje vrline in potem bodo volivci odločili kdo jih je prepričal in meni se to zdi super sistem, zato ga zaenkrat podpiram. Menim, da je vprašanje ravno dovolj široko, da nas usmerja v eno smer. Preferenčni glas, torej ta možnost, da obkrožijo volivci ime, ampak nam hkrati dopušča toliko manevrskega prostora, da se lahko tukaj v parlamentu zmenimo in to je naša odgovornost. tukaj se mi zdijo pač res dobrodošle mnoge razprave, ki so do zdaj že bile tudi iz stranke SDS, danes je NSi gospod Žakelj zelo dobro predstavil, mnogi, tudi naši koalicijski partnerji. Dogovoriti se bomo morali kako bomo to izvedli. Stroka je tudi že podala več mnenj, ker je to že bilo poskušano v preteklosti in ena izmed teh možnih rešitev, lahko dogovorimo. Torej dajmo kritike dobronamerno na dan, če vam je res v interesu, da imajo ljudje večji vpliv in se ne ukvarjate s tem, da boste ponovno že ne vem kateri mandat v istem okraju lepo se oddahnili naslednje volitve Vemo, kaj lahko pričakujemo, Če nam je res v interesu, da imajo ljudje večji vpliv in da bodo, zaradi tega se bolj udeleževali v naših demokratičnih procesih. Upam, da bomo vsi, vsi poslanci v tem Državnem zboru dali konstruktivne predloge na mizo in da ne bomo zdaj obupali, kot me je razočaral kolega Horvat, saj verjamem, da se bomo še lahko konstruktivno pogovarjali naprej. Ampak to, da pa zdaj obupamo, se mi pa zdi neodgovorno, ker nismo v tem mandatu še niti zares probali. Dogovarjali smo se, dialog je bil odprt, vedno bi lahko bil boljši, stremeli bomo k temu, da bo še boljši naprej in dajmo iskati, glede na to kar bodo volivci povedali, če bodo rekli ja, če bodo rekli ne,

Ja, kolegica Tacer, saj, ko nižje ne gre, poskušate osebno, ampak bom zdaj tudi osebno odgovorila, ker je tako prav, za moj primer. Ravno moj primer je dokaz, da nimam težav, kje sem izvoljena, da ne rabim svojega vrtička, ker ste mi očitali, da tam nisem doma. Res je, iz sosednje občine sem doma. Bila dolga leta in sem bila izvoljena. To povem, nimam težav z okraje. In veste, ljudje ne bodo odločali o posameznem imenu kdo bo na listi.

Spoštovana predsedujoča, samo kolegico, ki se je ravnokar debelo zlagala o tem, kar jaz počnem na terenu, opozorite na božjo zapoved, da je laž greh. To je vse.

Ja, se bi lahko strinjala z vami, ampak postopek je, kakršen je, pravila so, kakršna so v poslovniku, tako da mislim, da nima smisla, da se odzivate na to. Več poveste, če se ne odzovete. Izvolite, kolegica Sukič. Bom pa še jaz postopkovno predlagala, predsedujoča, da kolega, kolegu Grimsu podate opomin, ker krši ustavno načelo ločitve države od cerkve. Oprostite, božjih zapovedi pa v parlamentu res ne bomo poslušali, kaj šele postopkovno predlagali. hvala lepa. Saj kakšno božjo zapoved tudi lahko omenimo - če se je seveda sami držimo, kajne. Tako, da mislim pa, da tukaj

V taki razpravi sem vesel, da sem jaz na vrsti, da lahko tudi začnem celo z nekim plusom ne negativno energijo. Jaz sem prvo, v prvi fazi zelo ponosen in vesel na to mlado kolegico poslanko, ki je v bistvu stvar orisala takšno, ki jo ona vidi, se pravi neobremenjena s preteklostjo ali pa tudi in hoče imeti prihodnost malo boljšo. Jaz sem pa poskušal to zgodbo osvetliti iz preteklosti, ker jaz v bistvu sem že dal skozi kar nekaj volitev, / nerazumljivo/ deset, lokalna skupnost, Državni zbor, tako da vem, kaj smo se celo, celo mandatno obdobje ali pa celih 20 let morili pa razpravljali, kaj je najboljše za volivce pa volivke. Mi zmeraj trdimo poslanci ali pa vsak, da hočemo dati ljudem, da bodo lahko odločali tako kot oni želijo. Ampak zmeraj imamo neko figo v žepih, da potem na koncu, ko bi morali o nečem razpravljati, pač ne razpravljamo oziroma ne pridemo do cilja. Čisto bom tako povedal slikovito; v prejšnjem mandatu smo imeli na mizi volilne okraje in smo se borili, jaz osebno, da bi te volilne okraje res poskušali izenačiti vsaj po številu ljudi, pa niti to ni šlo, spremenili smo tako malo v volilnih okrajih, da ni bilo nobene dejanske spremembe. In iz tega stališča recimo vidim, da če ne bomo imeli nekega razgovora med sabo, bomo težko kak korak naprej naredili. Vem jaz, da mi rabimo dvotretjinsko večino, da spremenimo volilni sistem, se strinjam, ampak glede na to, kaj je bilo danes razpravljano, kaj je rekla Nova Slovenija, imamo potencialne možnosti, da do tega pridemo. Če ne bomo prišli, pač ne bomo spremenili, ampak meni je interes, da poskušamo in začnemo razmišljati o tem, da res damo volivcu večjo možnost. Eni so govorili o evropskih volitvah. Na evropskih volitvah imamo eno volilno enoto, gor bo napisanih devet kandidatov po celi Sloveniji, to vemo, to ni nobene razlike, in tam bodo lahko obkrožili in bo s tem, kolikor jaz vem, mislim, da 6,5 % ljudi, če obkroži posameznega kandidata, bo preskočil drugega. Mi imamo preferenčne glasove že na lokalni ravnosti, volitve v občinski svet, za volitve, kot vemo, za župana so večinski sistem. In jaz sem v začetku moje politične kariere pač glasoval za večinski sistem, ker jaz sem bil za večinski sistem zato, ker je človek tisti, ki bo predstavljal ali pa nekaj delal, ampak žal ni šlo skozi. Vemo, da je večinski sistem ali pa proporcionalni sistem ima dobre slabe strani in mi smo zdaj nekje vmes. In ta zgodba, ki bi pa zdaj prišla, se strinjam, če gremo v preferenčni glas, posledično sledi, da ni volilnih okrajev. Bilo je rečeno, koliko bo zdaj teh volilnih enot - ja, zdaj jih imamo 88, ne. Lepo je rekel gospod Horvat, je rekel, ja, kaj, če jih bo pa, oziroma 88 volilnih okrajev, pa imamo 8 volilnih enot. v vsakem volilnem okraju je 11 volilnih, oziroma enot je volilnih okrajev 11. In zdaj, če bi bilo 88 volilnih okrajev oziroma enot, bi bilo isto kot sedaj. / nerazumljivo/ teoretično je mogoče, praktično ni mogoče. Se pravi, da bomo v okviru obstoječe razdelitve Slovenije po volilnih okrajih, ki bi potencialno postale potem dejansko administrativne meje se zgodilo, da bi pač ti ljudje, volivci, v volilni enoti Maribor lahko rečem, da vem, tam bo pač potem sedma volilna enota, bo 11 volilnih okrajev in mi smo že sedaj skupaj v mestu Maribor nastopali kot skupna lista Svobode. Tako da recimo jaz ne vidim problema. Dejstvo pač je, da vsekakor, pa jaz sem s podeželja, v vsi govorimo, pa sem po vsej verjetnosti, bi bil zelo hendikepiran, če bi bil, recimo da bi, da bi bil ta preferenčni glas. Pa jaz mislim, da ne. Ker preferenčne glase recimo v mojem sedanjem volilnem okraju, imamo toliko pa toliko, recimo 20 tisoč volivcev in če bi jaz tudi bil tisti, zdaj bi rabil 10 glasov, da preskočim naslednjega, oni v Mariboru se morajo pa boriti, jih je pa osem ali pa jih je deset. Se pravi, tam se bo pa deset tistih poslancev borilo za preferenčne glasove in po vsej verjetnosti vprašanje kateri bo noter prišel. Ampak tako lahko razmišljamo, glede na to, da sem že tako starejši, da meni dejansko nisem obremenjen s tem, kaj bo. Kaj bom zdaj naredil, če bo veliko / nerazumljivo/, ne bo, ne vem, kaj bomo naredili. Kandidiral bom samo to, da bom po vsej verjetnosti želel svoje ime pa svoje delo iz preteklosti unovčiti. Zdaj, ali bom jaz tekmoval s svojimi,

In zdaj, kar se iz tega / nerazumljivo/, zdaj pa je res narod(?), se strinjam, ne bi jaz zdaj govoril v Mariboru, pa bi govoril proti svojemu kandidatu iz Maribora, ne vem kako bo to prišlo. Skratka, volilni sistem, ki zdaj pravite, da ni, jasno, da ni jasen. Mi zdaj damo možnost volivcem, da se na referendumu odločijo in dajo nam nalogo, se pravi poslancem, da izberemo tako možnost, da bodo imeli oni večji vpliv in večji vpliv trenutno vidimo samo v tem, da damo možnost preferenčnega glasu, kajne, in to je ta referendum, ki je zdaj pred nami. Za primerjavo, recimo, volitve v občinski svet. Mora lista dobiti 25 procentov glasov, na eni listi jih morajo volivci obkrožiti, preferenčno, da sploh pridejo preferenčni glasovi v poštev. In zdaj pa tisti, ki je pa zdaj gor na listi, recimo,

Ustavno sodišče je leta 2015 res reklo, da je volilni sistem, ki ga imamo, je ustavno v redu, se strinjam, ampak je pa nakazalo zakonodajalcem, se pravi poslancem Državnega zbora, da bi morali spremeniti meje volilnih okrajev v volilnih enotah. Pač nismo naredili, smo naredili take male spremembe, da ni bilo nobene vrednosti in v bistvu nismo dosegli ničesar, kar bi omogočilo večjo veljavnost posameznemu volivcu, ampak smo samo še bolj zakomplicirali in smo s tem obstoječem diskurzu, se pravi(?), poslancev, pač, jim dali vedeti, da bodo tu, če bo tu kandidiral, bo pač izvoljen. To se strinjam z vsemi vami. Tako, da jaz v bistvu samo to predlagam, da, če ravno Ustavno sodišče je reklo, da ni, se strinjam, ampak je naložilo zakonodajalcu, in tu ravno nastane problem, ker mi zakonodajalci ne znamo stopiti skupaj in spremeniti zgodbo v tej smeri, da bo imel volivec večjo možnost. Tako, da s tega stališča jaz mislim, da je prav, da gremo na posvetovalni referendum. Ne govorimo pa mi o ničemer sedaj, kakšen bi ta referendum bil, zato mislim, da imamo potencialne možnosti, da še v tej sestavi nekaj dorečemo ali pa gremo zopet v zgodbo, izenačimo volilne okraje, to probamo narediti, pa bo že veliko narejenega enako prav. Tako, da hvala.

Lepo in pa zanimivo je biti v vaši družbi in debatirati o stvareh, ki so za ljudi pomembne in volitve so zagotovo, ampak roke na srce, po teh debatah, ki smo jih danes slišali, so volitve še bolj pomembne za izbrance ljudstva, ki se oklepajo svojega položaja in se bojijo, da ga ne bi izgubili. Jaz sem navdušen, koliko zanimanja je bilo v največji opozicijski stranki za to, kako bomo izbirali in pa volili znotraj Gibanja Svobode. Ko smo bili dva meseca tukaj, ste nas že prekrižali, odpisali, da to je neka politična skupina, ki propada, razpada, nima nobene teže in tako naprej. Danes vidim, da nas jemljete bolj resno. Očitno bomo v političnem prostoru ostali stalnica in to vas skrbi. Koga to najbolj skrbi? Jaz sem v življenju bil na lepem številu volitev, so se mi kar dobro izšle iz manjše občine, res je, iz manjše občine, veste kaj ljudje gledajo, kaj si pred volitvami delal, kaj si naredil, kaj si obljubil in naj je bilo to narejeno. V Svobodi smo zbrani iz številnih vetrov, tako smo bili tudi sestavljeni in pa uvrščeni na listo. Vam pa povem, kako pa listo sestavljajo in pa izbirajo tisti, ki so nam danes marsikaj očitali. Prvi kriterij je zvestoba in zvestoba. Neka gospa, ki je iz Ljubljane pa kandidira v Novem mestu ali pa nek predsednik, ki je s Koroške ali pa Savinjske, pa more kandidirati v enem znanem volilnem okraju blizu Ljubljane. Ali vam povem po resnici, pa dajmo povedati še državljankam in državljanom. Zakaj je temu tako? Zato, ker stare etablirane stranke najprej tam naredijo javnomnenjske ankete, za to potrošijo na deset tisoče in deset tisoče evrov, in ko anketa pokaže, da staremu preverjenemu kadru, ki zna samo kimati in kimati, nekje dobro kaže, potem bo seveda tja uvrščen in tam bo z veliko verjetnostjo izvoljen. Jaz poznam poslanca in poslanko iz prejšnjega sklica iz vaše skupine, ki sta v delčku v lokalni zgodbi, v lokalnem okolju razmišljala s svojo glavo, zanju na naslednjih volitvah ni bilo več prostora. Če je razhajanje v demokratičnem dialogu na različnih mnenjih, in če je ta različen pogled med starimi in mladimi v vaši stranki resničen, potem tistih, ki ste jih presedli v zadnjo vrsto na vaši listi nikdar in nikoli več ne bo, ker pač šef razmišlja tako, kdor razmišlja s svojo glavo, ni 110 odstotno lojalen mu mesta na vaši listi ni. No, teh cvetk, če boste želeli, če bodo kakšne replike, si bom pustil nekaj časa, vam lahko še naprej pojasnim. Največji greh je, da bodo skupaj z evropskimi volitvami še referendumi. To se pravi, če bodo evropske volitve dobro obiskane, to je slabo, to je nekaj narobe. V tej državi imamo težave, ker ljudje ne hodijo na volitve za svete krajevnih skupnosti, ker so tudi kakšne volitve za občinski svet preslabo obiskane, in zdaj je problem, volitve za evropski parlament morajo biti v Sloveniji slabo obiskane, zato, da bodo uveljavljene stranke z etablirano mrežo dobile svoj košček in da se jim bo dobro izšlo. Če bo na volitve prišlo bistveno več volivcev, to seveda zanje ni dobro, ker je rezultat nepredvidljiv. Je bila nekaj tednov nazaj tu predsednica Evropskega parlamenta, gospa Roberta Macola. Bila. Iz katere stranke Iz katere stranke je že ona? Iz Evropske ljudske stranke, to se pravi vaša. Kaj je bilo njeno glavno sporočilo, ko smo prišli na debato, da je položila Slovenkam in Slovencem na srce, udeležite se evropskih volitev, da bo udeležba dobra, da ne boste vseskozi na repu in to vas zdaj očitno skrbi, tako da se boste za eno konsistentnost

in to je dobro, če bo taka izbira tudi za slovenski parlament sem slišal prejšnji teden, da če je nekdo tako poznan, kot je bil naš kolega Dejan Zavec, bo on izvoljen povsod, tudi v Osilnici, iz vaših vrst, iz vaših ust je prišlo. To se pravi, če bo preferenčni glas, ker je nekdo dober, prepoznan, dela dobro, bodo tudi v Hodošu ali pa v Osilnici volivke in volivci pridobili odločilnejši vpliv na izbiro svojega predstavnika. predstavnika. Tako, da preferenčni glas podpiram, želim si, da se ljudje o tem izjasnijo in potem bo tudi za tiste, ki so prejšnji teden v tem parlamentu napovedovali, da kaj potem, če se bodo volivci tako odločili, oni ga že ne bodo upoštevali, ker mi nikdar in nikoli ne bomo zbrali 60 glasov. Vsaka reforma in preferenčen glas je neka reforma, nadgradnja, sprememba se začne s prvim korakom in naredimo tega 9. junija. Povejmo vsej slovenski politiki, da želimo o svojih izbrancih močneje in trdneje odločati in potem bo to tudi jasen signal in pritisk na politiko. Hvala lepa. Veselim se replik in vaših omemb, moje razprave. Hvala lepa. Replik ne bo, ker ni časa. Prehajamo v sklepni del splošne razprave v katerem dobi besedo še predstavnica predlagatelja, kolegica Tereza Novak. Izvolite. Hvala lepa. Je bilo veliko povedanega. Predvsem se strinjam z vsem, kar so povedali predstavniki naše svobode in bom se samo še enkrat opredelila okoli datuma, namreč, zakaj 9. junij. Prvič, ni nova materija niti slučajno, tako kot nobena od tem današnjih odlokov za referendume, ni neka nova materija, o kateri ljudje ne bi govorili. In ne gre podcenjevati ljudi. Ni se začela Ni se začela Slovenija pogovarjati, ko smo mi prišli v vlado, niti, ko je bila prejšnja vlada, niti ko je bila še prejšnja, ampak že kar nekaj časa. Slovenija obstaja in se pogovarja o volilnem sistemu, zato večina ljudi ima mnenje o tem, kaj si želi. Verjamem, da je tako. Je pa res, da so stare stranke imajo svoj sistem, dobro utečen, zato seveda verjetno niso za spremembe, ampak o tem se je veliko govorilo, ne samo govorilo, bili so pripravljeni tudi zakoni od 2011 dalje. Leta 2019 je celo potekalo posvetovanje s političnimi strankami pri predsedniku republike, s političnimi strankami, stroko, predstavniki civilnih iniciativ. Ministrstvo za javno upravo je pripravilo tri primere zakonskih podlag in ena od tega je bila tudi rešitev za uvedbo neobveznega relativnega prednostnega glasu. Skratka o tem se je govorilo veliko in zato mislimo, da je pošteno do naših volivk in volivcev, da lahko ob prvi priložnosti in taka racionalna prva priložnost je v času evropskih volitev, povejo nam, politikom, tudi to, ali si želijo prednostni glas ali ne, ali si želijo malo več vpliva in svojega vpliva in malo manj vpliva strank na to, kdo jih bo zastopal v Državnem zboru. Zato, ker ni nova materija, ker je prva možnost kmalu in jo je treba izkoristiti. Zato, ker tudi pogovor o volilnem sistemu poteka bistveno težje, ko se mandat izteka, kot pa sredi mandata. Jaz mislim, da bomo lahko izpeljali, če izpeljemo referendum zdaj, tudi kakšno smiselno in pozitivno razpravo v času tega mandata in zato je pomembno, da je ta referendum relativno hitro in tretjič, evropske volitve so primer, ko glasujemo z preferenčnim glasom in prav je, da na tak dan volivci tudi glasujejo o tem, ali tak način volitev želijo tudi za volitve v Državni zbor **133. TRAK: (SC) odlok tak, kot je, in da je datum glasovanja 9. junij skupaj z evropskimi volitvami. Hvala. Hvala lepa. Zaključujem splošno razpravo. Prehajamo na razpravo o razdelku in vloženih amandmajih. V razpravo dajem četrti razdelek ter amandma Poslanske skupine SD in amandma Poslanske skupine Nova Slovenija. Želi kdo razpravljati? aha, nimate časa, potem pa nič. Ker ne želi nihče razpravljati, torej zaključujem razpravo. Glasovanje o amandmajih bomo opravili jutri, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec in za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja, magistru Branku Grimsu. Izvolite. Spoštovani, vsem zbranim prav lep pozdrav! Danes je to zagotovo najbolj pomemben predlog zakona, ki je na dnevnem redu, ker se dotika temeljnih principov, ki jih določa ta slovenska Ustava in evropska listina o lokalni samoupravi. Pravzaprav, če bi bila Slovenija povsem demokratična država, se verjetno o tem sploh ne bi bilo treba pogovarjati. Kajti samoumevno bi bilo, da vsaka vlada, vsaka izvršilna oblast na državni ravni išče o kateri koli rešitvi, ki zadeva konkretno eno ali nekaj sosednjih lokalnih skupnosti, torej občin soglasje teh lokalnih skupnosti. To sledi iz slovenske ustave, ki lokalno samoupravo daje kot ustavno varovano vrednoto in iz Evropske listine o lokalni samoupravi, iz katere nedvoumno izhaja tudi da je lokalna samouprava tudi zaščita pred samovoljo državne oblasti. Žal se je v Sloveniji zgodilo prav to, kar se ne bi smelo zgoditi. Za razliko od politike vseh prejšnjih vlad je vlada Roberta Goloba sprejela popolnoma za hrbtom ljudi, odločitev o namestitvi ilegalnih migrantov oziroma azilantov na dveh območjih: na Obrežju in na Središču ob Dravi. Seveda so bili vsi tam, potem upravičeno ogorčeni in postavilo se je vprašanje kako je sploh mogoče, da se o tem nikogar vnaprej ne vpraša, ne pokliče. Ne pač izvede niti tistega, kar je bilo celo v času prejšnje popolnoma leve vlade, ki jo je vodil pač, v času tako imenovanega velikega vala doktor Miro Cerar, samoumevno? Kajti vsi, ki so bili župani takrat, tudi iz teh konkretnih občin, vedo povedati, da se je takrat iskalo soglasje o vseh rešitvah, zato da se je upoštevalo interese tako lokalne skupnosti kot seveda tudi državne ravni in se poiskalo za Slovenijo torej najboljše rešitve. Zakaj se je tokrat ravnalo drugače Je pač treba očitno odgovor iskati drugje. Tukaj ne gre za to, da je bila zadeva slabo piarovsko prikazana kot sem, potem nekajkrat poslušal v tem Državnem zboru, daleč od tega. Vse kar je bilo storjeno je bilo popolnoma za hrbtom javnosti, popolnoma za hrbtom občin, popolnoma za hrbtom lokalne samouprave, za hrbtom prizadetih državljanov. Nobena razumna oblast, nobena Vlada, ki je vredna tega imena, zagotovo ne bi ravnala tako. Kako je torej mogoče, da se je to zgodilo? Odgovor je preprost, pove ga naš, slovenski pregovor: "Slaba vest je huda reč." In kaj je naredila Golobova vlada v resnici? Odstranila je najprej vojska z meje, potem še umaknila policijo, same mejne črte in se danes ne more več uresničevati tiste zgodovinske odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice, po kateri lahko skupino ilegalnih migrantov, ki vderejo preko meje na sami mejni črti zavrneš brez vsakega odlašanja, brez individualne obravnave, ker so s tem, ko so skupinsko vdrli izgubili tudi

Ker je seveda slovenska vlada to zavestno naredila je naredila iz policije dobesedno taksi službo, ki danes vozi migrante potem v Ljubljano in v druge občine, ki že imajo namestitvene kapacitete za ilegalne migrante oziroma azilante in stvari so, zlasti v Ljubljani, varnostno popolnoma ušle iz rok. Vsak dan se vidi na internetu kakšen posnetek kakšne kraje, po tem, kako na ulicah nadlegujejo pač dekleta, pa še mnogo hujše stvari so se že zgodile, vključno s posilstvi in to vsi zelo dobro veste. In seveda, ljudje so upravičeno vznemirjeni. V Ljubljani se je prodaja solzivcev povečala za 1000 procentov in zdaj Vlada posledice tega svojega očitno nezakonitega ravnanja, kajti opustila je dolžnostno ravnanje varovanja slovenske meje, ki ga predpisuje Zakon o meji, hoče prevaliti na ramena občin, na ramena nedolžnih državljank in državljanov v teh občinah, ki naj zdaj nosijo vse posledice očitno nelegalnega, naklepno nelegalnega ravnanja Vlade Republike Slovenije. To je nedopustno, to je nesprejemljivo, zato predlagamo zakon, po katerem bo za vsako namestitev migrantov, za vsako povečevanje kapacitet ali izgradnjo novih potrebno soglasje lokalne skupnosti. To soglasje bo dal občinski svet. S tem bosta obe strani pač prisiljeni k iskanju soglasja. Lokalna skupnost bo imela pa učinkovito možnost zaščite pred samovoljo državne oblasti, kot je načelo Evropske listine o lokalni samoupravi, zato je ta rešitev utemeljena na slovenski Ustavi in edina skladna z Evropsko listino o lokalni samoupravi. Hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsednici odbora, kolegici Jožici Derganc. Izvolite. Spoštovana predsednica, vsi prisotni! Odbor je kot matično delovno telo na 38. nujni seji dne 18. aprila 2024 obravnaval Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi. Uvodoma je predstavnik predlagatelja podal dopolnilno obrazložitev k predlogu zakona ter podrobno predstavil bistvene rešitve, ki jih prinaša. Mnenje o predlogu zakona sta podala še predstavnik Ministrstva za javno upravo ter predstavnik Zakonodajno-pravne službe. V razpravi so poslanci iz Poslanske skupine SDS izpostavili, da se s predlogom zakona daje možnost občinskemu svetu, da lahko razpravlja in poda tudi svoje soglasje, preden Vlada sprejme sklep glede nastanitve nezakonitih migrantov ter vzpostavi azilnega doma ali njegove izpostave v posamezni občini. Poudarili so, da je bila vzrok za predlagano spremembo neprimerna komunikacija vlade do dveh lokalnih skupnosti ter nasploh odrekanje pravic občanom občin, ki bi se lahko opredelili ter izrazili svoje mnenje. Poslanka iz Poslanske skupine Nova Slovenija je izpostavila, da predlogu zakona izreka podporo, saj ga podpirajo tudi občine. Poudarila je, da ilegalne migracije predstavljajo velik problem, saj se lokalni prebivalci bojijo poslabšanja varnostnih razmer. Pozvala je k boljši komunikaciji in medsebojnemu sodelovanju tako na strani države kot tudi na strani lokalnih skupnosti. V Poslanski skupini Svoboda smo izpostavili pomen, ki ga imajo lokalne skupnosti v slovenskem prostoru ter pozvali k bolj proaktivni komunikaciji vladne strani z lokalnimi skupnostmi v zvezi s problematiko migracij. Slovenija je varna država, v kateri ne beležimo hudega porasta ilegalnih migrantov ter s tem povečanega varnostnega tveganja za lokalne prebivalce. Glede predlagane podelitve pristojnosti občinam o odločitvi za izgradnjo azilnih domov sta država in širša Evropska unija edini pristojni za reševanje tovrstne problematike. Zaradi navedenih razlogov predloga zakona ne podpiramo.

Torej skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec je predlagala dopolnitev Zakona o lokalni samoupravi. V predlogu zakona tako predlagajo uvedbo obveznega soglasja občinskega sveta pred sprejemom sklepa Vlade Republike Slovenije. Želel bi si tu narediti piko, pa je ne morem. Namreč nadaljujem poved, in sicer sklepa Vlade Republike Slovenije o nastanitvi nezakonitih migrantov ali vzpostavitvi začasnega azilnega doma, njegove izpostave na območju države. Zakaj bi si želel tam narediti piko? Ker pravzaprav pri tem zakonu je lahko pravzaprav edina prava strokovna debata v razmerju med pristojnosti državnih in lokalnih organov. Vlada v mnenju uvodoma poudarja, da predstavlja sprejem odločitve o začasni nastanitvi prosilcev za mednarodno zaščito preko organizacije izpostave azilnega doma odločitev, ki sodi v državno pristojnost. Začasna nastanitev prosilcev za azil, ne glede na morebiten pomen, ki bi ga lahko imela za določeno lokalno skupnost, ne more predstavljati lokalne zadeve kot take, torej zadeve, ki bi zadevala zgolj prebivalce določenega ozemlja, saj nenazadnje odločitev o umeščenosti posameznih nastanitvenih kapacitet za prosilce za mednarodno zaščito temelji na različnih strokovnih analizah in ocenah, ki se opravijo za celotno območje države in upoštevajo različne dejavnike kot so denimo smer migracijskih tokov, bližine, oddaljenosti naselij, varnostni vidiki in podobno. Vlada poudarja, da bi lahko zahtevano predhodno soglasje lokalnih skupnosti pred vzpostavitvijo začasnih nastanitev ali izpostav azilnih domov privedla do onemogočanja le-tega, kar pa seveda pripelje lahko državo do nespoštovanja tako lastne kot tudi nadnacionalne evropske zakonodaje. Drži, Evropska listina lokalne samouprave sicer res spodbuja državne organe, da kolikor je le mogoče lokalne oblasti pravočasno in na primeren način vključujejo, vprašajo za mnenje pri načrtovanju in odločanju o vseh stvareh, ki seveda neposredno zadevajo lokalne skupnosti, vendar sama listina tudi ne specificira načina niti stopnje posvetovanja z lokalno skupnostjo; ta je odvisna od konkretnega primera, pri čemer seveda država lahko zaradi razloga, nujnosti ali izrednih razmer tako posvetovanje tudi izjemoma opusti. Pomembno se mi zdi tudi omeniti, / kašelj/ pardon, še to, da je tudi plenum Državnega sveta, torej organa, ki pogosto in pomembno zastopa tudi lokalne interese, tudi sprejel te argumente in v torej plenumu predlog zakona zavrnil. V zaključku torej izhajajoč iz vsega navedenega izpostavljamo, da je sprejemanje odločitve o vzpostavitvi začasnih izpostav azilnih domov vprašanje, ki ja lahko do neke mere posega tudi v lokalno skupnost, v kateri je seveda taka izpostava vzpostavljena; zato je potrebno vedno pač iskati najustreznejše izvedbe in sodelovati z lokalnimi skupnostmi, vendar sočasno pa je tudi država tista, ki mora sprejeti ustrezne ukrepe za zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic - tudi seveda prosilcev za mednarodno zaščito na našem ozemlju. Zato Vlada ocenjuje, da predlagana zakonska rešitev kot taka ne predstavlja ustrezne rešitve in je ne podpira, kajti pri opredeljevanju do predloga je seveda, kot že uvodoma rečeno, potrebno izhajati iz razmerja med pristojnostmi organov lokalne samouprave in državnih organov. Namreč s takšno rešitvijo kot je bila predlagana, bi lahko in bi organ lokalne skupnosti posegel v pristojnost in tudi dolžnost države, da izvrši svoje zakonske obveznosti. Torej še enkrat naj zaključim: Vlada tega predloga ne podpira. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega Andrej Kosi. Izvolite.

sprejela sklep, da se na območju nedavnih mejnih prehodov, torej na območju občine Središče ob Dravi in pa na Obrežju organizirata izpostavi azilnega doma, ki bi bila sicer začasnega značaja za maksimalno dobo treh let. Ta sklep je bil sprejet v strogi tajnosti, brez kakršnekoli predhodne strokovna pojasnila in brez kakršnegakoli obvestila in posvetovanja z lokalno skupnostjo, kar je povzročilo nezadovoljstvo tako s strani občanov in občank, ki tam živijo kot tudi vodstva lokalne skupnosti. Prav zato so na obeh občinah potekale seje občinskih svetov, kjer so torej izrazili sprejeti in kjer pač Vlado pozivajo k odpravi tega sklepa. Prav tako pa je dne 13. 13. marca 2023 v Središču ob Dravi potekala skupna seja občinskih svetov občine Ormož, Središče ob Dravi in pa Sveti Tomaž, torej občin znotraj UE Ormož, kjer so soglasno sprejeli sklep številka tri. Citiram: Občinski svet Ormož, Občinski svet občine Sedišče ob Dravi, Občinski svet občine Sveti Tomaž. Poziva Vlado Republike Slovenije in Državni zbor, da z namenom preprečevanja varnostnega tveganja zaradi nastanitve nezakonitih migrantov oziroma vzpostavitve azilnega doma ali njegovih izpostav na območju občine predlaga oziroma sprejme spremembo zakonodaje, ki ureja pristojnost občine, da bo za vzpostavitev azilnega doma na območju občine oziroma nastanitev nezakonitih migrantov obvezno soglasje občine ali posvetovalni referendum. Temu sklepu smo v Poslanski skupini SDS tudi prisluhnili in predlagali spremembo Zakona o lokalni samoupravi. Kjer pač nekako zavezujemo, da v primeru sklepa, kot je bil zdaj sprejet, bi morale občine dati obvezno soglasje, in tako bi omejili samovoljno in enostransko ravnanje Vlade Republike Slovenije, da je pomembno torej, da se predhodno posvetovanje z lokalno skupnostjo potrjuje tudi predstavnik Urada varstva človekovih pravic. Dejansko sklep je bil sprejet torej na alternativni način, lokalna skupnost oziroma odločitev lokalne skupnosti o varnostnem pomenu znotraj lokalne skupnosti in pa o kakršnemkoli posegu znotraj lokalne skupnosti velikega pomena,

Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica. Kolegice in kolegi! Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je v parlamentarno proceduro vložila novelo Zakona o lokalni samoupravi. Predlagajo člen, ki pravi, da občinski svet odloča o soglasju, ki ga mora pridobiti Vlada Republike Slovenije pred sprejemom sklepa o nastanitvi nezakonitih migrantov ali vzpostavitvi azilnega doma ali njegove izpostave na območju občine. Vlada se je odločila, da na Obrežju in Središču ob Dravi postavi azilni dom, kjer se obstoječe kapacitete polnijo. Ob tem pa predhodno ni obvestila lokalnih skupnosti. Vlada je namreč konec februarja sklenila, da se za potrebe nastanitve prosilcev za mednarodno zaščito postavi azilni dom na območju nekdanjih mejnih prehodov v omenjenih krajih s katerimi razpolaga Republika Slovenija. Kot so po seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, bo šlo za začasne nujne objekte za čas trajanja višje sile, vendar največ za tri leta. Tega ukrepa pa niso predhodno skomunicirali z lokalnimi skupnostmi, kjer sedaj prihaja do razumljivega upora krajanov. Prebivalci se bojijo, da bo za okolje, v katerem živijo, postavitev azilnega doma pomenila nezaželene posledice na njihovo življenje, na družbeno in gospodarsko klimo v teh krajih. Nezakonite migracije so dejstvo in reševanje težav je nujno. Lokalno prebivalstvo je tisto, ki občuti posledice in prva vrata, na katera potrkajo ob težavah, so vrata županov in občin, zato je vzpostavitev korektnega dialoga in sodelovanja z občinami ne samo dobrodošla, temveč nujna. V kolikor tega ni, je odklonilni odziv občin in njihovih občanov neizbežen (nadaljevanje) so zapisali v Združenju občin. Ilegalnih prehodov meje je vse več, še več pa je izigravanj azilnih postopkov, saj v povprečju 95 odstotkov prosilcev za azil Slovenijo samovoljno zapusti v 15 dneh. Cilj vseh prizadevanj mora biti izkoreninjenje razlogov, ki ljudi silijo v migracije v njihovih izvornih državah, globalne migracije lahko nadzorujemo le v skupnosti držav. Upoštevajoč dejstvo, da želi veliko ljudi priti v Evropo, torej v obljubljeno deželo, se zavzemamo za izpolnjevanje svoje humanitarne odgovornosti. Vendar pa ne moremo sprejeti vseh, ki si želijo priti k nam. Ob tem pa moramo vedeti, kdo pride na naše dvorišče, na naše evropsko oziroma slovensko dvorišče. Slovenija je maloštevilna država, imamo omejene kapacitete, zmožnosti sprejemanja in integracije priseljencev so omejene. Priseljevanje potrebuje meje in jasna pravila. Meja in pravil za uravnavanje nezakonitih migracij pa ta Vlada nima. Za Novo Slovenijo je spoštovanje načela subsidiarnosti izjemnega pomena, je tudi ena najpomembnejših evropskih političnih vrednot. Živa demokracija lahko obstaja le, če je blizu ljudem. Politiko je potrebno oblikovati od spodaj navzgor. Slovenija ni samo Ljubljana, v Novi Sloveniji poslušamo glas lokalnih skupnosti, zato bomo zakon podprli. Hvala lepa.

Iz ust poslancev Slovenske demokratske stranke je večkrat slišati teze o tem, kako je Ustava najvišji temeljni akt demokratične Slovenije, da je potrebno upoštevati v Ustavi določene pogoje, kriterije in pravice. Najbolj glasen med njimi je celo napisal knjigo, ki jo je včeraj ob razpravi predloga sprememb in dopolnitev Kazenskega zakonika bolje bral in zagovarjal kot Ustavo samo. A glej ga zlomka, poslanke in poslanci SDS očitno ne razumejo, kaj so izvirne in kaj so delegirane pristojnosti lokalne samouprave. Predlagatelji bi s Predlogom novele zakona o lokalni samoupravi lokalnim skupnostim dodelili novo izvirno pristojnost izdaje soglasja k odločitvi Vlade o nastanitvi nezakonitih migrantov ali vzpostavitvijo azilnega doma ali njegove izpostave na območju občin. S tem predlogom predlagatelji celo dokažejo, da se zavedajo, da odločanje o nastanitvah migrantov ni niti občinska izvirna pristojnost, niti ne gre za prenos državne pristojnosti na občino, v tako imenovano delegirano pristojnost, ob tem pa zanemarjajo, da podelitev te pristojnosti občinskim svetom v bistvu pomeni hud odklon od tako vehementnega opevanja spoštovanja Ustave, ki prav v 140. členu določa podlago za izvirne pristojnosti občin, ki jih nato taksativno našteje prav Zakon o lokalni samoupravi v svojem 21. členu. Določba prav 140. člena Ustave predstavlja ustavni branik pred posegi države v jedro lokalne samouprave. Država s svojimi predpisi ne sme poseči v zajamčeno področje. Izvirne pristojnosti občine. Zakonodajalec sicer lahko na neki točki tudi določi nove izvirne pristojnosti občin, a mora pri tem upoštevati omejitev, ki jo daje Ustava v 140. členu, kar pomeni, da ni mogoče državnih zadev opredeliti kot lokalnih. A ste slišali kolega Grims? - državnih zadev ni mogoče opredeliti kot lokalnih, 140. člen Ustave. In tukaj imajo predlagatelji očitno težavo, z razumevanjem Ustave, saj jo gladko kršijo, v obeh primerih.

kar izhaja iz Zakona o mednarodni zaščiti, ki v zvezi z nastanitvami migrantov določa, da gre za pristojnost države, ki se izvaja v okviru skupne azilne politike Evropske unije in ima podlago v zakonodaji Evropske unije, spoštovani kolega Grims, v listini EU o temeljnih pravicah kot tudi v pogodbi o delovanju EU, ob tem pa zanemarjajo, da je zakon o mednarodni zaščiti usklajen tudi z direktivo EU. Direktiva evropska zakonodaja na tem področju pa daje možnosti soglasja lokalnih skupnosti. V azilnih zadevah nastanitve migrantov so državna pristojnost, ki mora biti v skladu z načelom primarnosti pravnega reda Evropske unije, usklajena s pravnim redom Evropske unije. Občine pa lahko izražajo svoje mnenje, predstavijo svoja stališča in sodelujejo pri reševanju tistih vprašanj, ki se nanašajo na uresničevanje lokalne samouprave. Pa toliko so jih polna usta ustave, spoštovane in spoštovani. Polna usta so jih Evropske unije in njenih temeljnih dokumentov človekovih pravic in tako naprej. Glavni promotor, ki smo ga danes slišali, velemojster in veleum za migracijska vprašanja iz SDS, bi celo rad v Bruselj. Že samo na podlagi ustavno pravnih argumentov, spoštovani, v Poslanski skupini Levica predloga zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi ne bomo podprli. O rasizmu, ksenofobiji, hujskaštvu, netenju sovraštva in strahu med ljudmi, ki jih že tako in tako tarejo številne skrbi in negotovosti ob današnji realnosti, v tem negotovem svetu pa tokrat raje ne bi. Hvala lepa. Hvala. Kolega Tine Novak bo predstavil stališče Poslanske skupine Svoboda. Izvolite.

v nasprotju z mednarodnimi obveznostmi Slovenije, posega v pristojnost Vlade, da samostojno in v dobro Slovenije ureja državne zadeve iz svoje pristojnosti, nekonsistenten z dosedanjo pravno ureditvijo v Sloveniji ter predvsem namenjen blokadi. Zagotavljanje nastanitve prosilcev za mednarodno zaščito ni ne izvirna, ne prenesena pristojnost občin, temveč je državna pristojnost, ki jo izvršuje država ne samo na podlagi nacionalne zakonodaje, temveč tudi v okviru skupne azilne politike Evropske unije. Gre torej za izključno državno pristojnost in ne za lokalno zadevo, ki bi jo občina lahko samostojno urejala in ki bi zadevo in ki bi zadevala samo prebivalce občine obveznost soglasja lokalne skupnosti v zvezi z nastanitvami migrantov bi povzročila blokado vzpostavitve azilnih domov ali njihovih izpostav v državi, posledično pa tudi nespoštovanje evropske zakonodaje in celo kršila evropske konvencije za človekove pravice. Evropsko sodišče za človekove pravice je že odločilo, da lahko nezagotovitev nastanitev azilanta predstavlja kršitev 3. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki določa prepoved mučenja ali nečloveško in ponižujoče ravnanje ali kaznovanje. Pred spremembo 140. člena Ustave Republike Slovenije leta 2006 smo že imeli obvezno predhodno soglasje občine za prenos opravljanja posameznih nalog iz državne pristojnosti na občine, če za to zagotovi sredstva. To soglasje je bilo z ustavno spremembo odpravljeno in sicer zaradi težav, ki jih je povzročalo predhodno soglasje občin v teh postopkih. Predhodno soglasje je namreč delovalo kot zavora, ki je onemogočala prenos izvajanja upravnih nalog države na občine, s tem pa tudi uveljavljena načela decentralizacije in načela subsidiarnosti državni ureditvi Slovenije. Tudi pri sprejemanju 143. člena Ustave se Državni zbor ni odločil za pridobivanje soglasja občin, ampak samo za sodelovanje. Takratni zakonodajalci so se dobro zavedali, da je ustavna ureditev, ki je veljala do spremembe Ustave leta 2006 vodila v blokade in onemogočala iskanje rešitev ter uvajanje potrebnih sprememb, zato so spremenili Ustavo in odpravili obvezno soglasje občin. Med tistimi, ki so podprli spremembo ustave leta 2006, je bila tudi stranka SDS, ki danes govori in skuša doseči ravno nasprotno. S tem predlogom sprememb zakona želi predlagatelj onemogočiti delo Vlade, ustvariti že prej omenjeno blokado ter doseči, da bi Republika Slovenija kršila svoje mednarodne obveze na področju azilne politike. Zakaj? Odsotnost idej namreč in rešitev dostikrat vodi v zakrivljanje resnice, tako da se pozornost preusmerja z napadi na marginalizirane skupine, na tiste dele družbe, ki so najbolj ranljive in se najtežje branijo. Migranti tujega videza, s katerimi se večina ljudi v resnici sploh nima opravka in o njih le bere v medijih, so zato idealna tarča, da se prestraši ljudi in se ustvari izredne razmere. Na to se skuša izsiliti takšen kaos ter sprejeti ad hoc spremembe zakonodaje, kot smo jim priča pri tej noveli in preko nje ustvariti novo blokado. Vsaka nova dodatna blokada podsistemov družbe pa ustvarja vedno večje nezadovoljstvo med ljudmi. Več kot je blokad, več je nezadovoljstva, jeze in strahu, bolje je za destruktivni populizem. To je recept, ki ga uporabljajo vse skrajno desne stranke po svetu v upanju, da jim uspe priti na oblast. A ko pridejo na oblast, ne rešijo prav nobenega problema, ki so ga ustvarili ali pomagali soustvariti v opoziciji, ampak probleme samo še poglabljajo. V azilnih domovih ali njegovih izpostavah ni niti enega nezakonitega migranta saj so vsi prosilci za mednarodno zaščito v skladu z mednarodnimi konvencijami, katerih podpisnica je Republika Slovenija, ki smo jih dolžni spoštovati, saj so nastanjeni zakonito in so tudi v Republiko Slovenijo vstopili zakonito. Zaradi vsega navedenega bomo v Poslanski skupini Svoboda zavrnili predlog spremembe zakona. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in prehajamo na razpravo o členu in vloženem amandmaju. V razpravo dajem 2. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Aha, nekaj interesa je, torej vas bom prosila za prijavo. Prosim za prijavo. Prijavljeni so štirje razpravljavci. Prva dobi besedo kolegica Jožica Derganc in za njo kolega Andrej Kosi. Izvolite. Hvala za besedo. Slovenija je majhna država in članica Evropske unije. Migracije so evropski in svetovni fenomen, zato kot takega zato kot takega lahko uspešno rešujemo samo znotraj širše mednarodne skupnosti in pa skupaj z drugimi državami. Vemo, da hitrih in enostavnih rešitev ni, kot smo ugotovili, pa tudi ograja ni rešitev. Migracijska kriza, ki je postala del nas, je prisotna v vseh državah znotraj Evropske unije. Zahteva odločno ukrepanje in solidarnost vseh držav Unije. Na tisoče ljudi, ki bežijo pred vojnami, preganjanjem in grožnjami je nujno, da se jim zagotovi pomoč in ustrezna mednarodna zaščita, to je tudi, če hočete, moralna človeška dolžnost. Zato jim moramo zagotoviti varno zatočišče. Države so zavezane k spoštovanju mednarodnih konvencij in sporazumov, ki določajo pravice in zaščito beguncev in prosilcev za azil. Namen vzpostavitve dislociranih enot azilnih domov je zagotoviti večjo varnost tako lokalnih prebivalcev kot tudi prebivalcev celotne Slovenije in večji nadzor nad migracijskimi tokovi. Dejstvo je, da zaradi pričakovanega povečanja števila vstopov migrantov na ozemlje Republike Slovenije nedvomno v interesu vseh državljanov vključno s prebivalci lokalne skupnosti, da se zagotovi urejen in učinkovit sprejem ter obravnava migrantov in prosilcev za mednarodno zaščito na ozemlju Republike Slovenije, kakor tudi nadzorovano spremljanje in spremljanje migrantov, kar prispeva k večji varnosti vseh.

Glede kaznivih dejanj kriminalitete na področjih, kjer so nastanjeni migranti, ni nujno povečano, zato strašenje ljudi ni na mestu. Seveda je med migranti tudi nekaj takih, ki migracije izkoristijo za prehod v države Evropske unije z drugimi nameni, vendar še vedno trdim, da je veliko več trpljenja in kaznivih dejanj znotraj družin, med sorodniki in sosedi, in te storilce je treba kaznovati, pa naj bodo tuji ali naši. Zapiranje meja, izganjanje tujcev in remigracije, ki jih volivcem ponuja desna oziroma skrajno desna evropska politika, je namenjena zgolj nabiranju političnih točk, ki jih je najlažje pridobivati s širjenjem strahu in negotovosti. Zagotavljanje nacionalne varnosti in upravljanje migracij ter varnostni aparat, ki je potreben za zagotavljanje le-te, je eden izmed osnovnih gradnikov države. Nobena država teh nalog ne prenaša na lokalne skupnosti. Tudi mnenje ZPS je, da je neprimerno, da bi zakonodajalec soglasje uvedel na področju, ki ni samo državna pristojnost, ampak gre za področje skupne azilne politike, ki je v pristojnosti Evropske unije. Prav tako so evropski poslanci potrdili evropski pakt o migracijah in azilu, katerega cilj je celovito urediti upravljanje migracij v Evropski uniji. Paket naj bi zagotovil več solidarnosti med članicami, hitrejše azilne postopke in boljše upravljanje meja. Slovenija je bila, je in bo varna država; to kažejo tako mednarodne primerjave kot domače statistike. 99 % migrantov zapusti Slovenijo, za njih je Slovenija samo prehodna in ne ciljna država. Večina Slovencev sploh nima stika z migranti, tisti pa, ki ga imajo, praviloma z njimi nimajo negativnih izkušenj. S pravilno podporo in programi integracije se lahko ustvari pozitivno okolje, kjer se ljudje med seboj spoštujejo in si pomagajo. In še to; glede na situacijo pomanjkanja delavcev je tuja delovna sila nujna za našo starajočo družbo in s tem vključevanje tujcev edina prava pot, kar pa je zahteven in dolgotrajen proces.

Sklep Vlade, s katerim je odločila, da se na območju mejnih prehodov v Središču ob Dravi in na Obrežju, organizirate izpostave azilnega doma, je bil sprejet na zelo podel način. Zakaj? Sklep je bil sprejet na alternativen način brez predhodnega posvetovanja lokalne skupnosti; torej lokalna skupnost je o tem izvedela šele takrat, ko je bil sklep že sprejet. In dejansko, kaj, kako potem Vlada potem v nadaljevanju zavaja? Vam bom dokazal torej z naslednjimi. Torej, ko sem potem 4. marca generalni sekretarki Vlade postavil vprašanje v zvezi s tem sklepom, mi je odgovorila: "Torej še enkrat, tu je šlo za strokovne razmisleke". Torej strokovne razmisleke. In potem dobim pa odločbo, ki jo je napisala torej Katarina Štrukelj z Urada Vlade za oskrbo in integracijo migrantov z dne, 18. 18. aprila, ki je bil izdan kot dostop do informacij javnega značaja torej Občine Brežice, ki pa je potem odgovorila, citiram": Torej prva alineja. Vse študije, ki so bile narejene za določitev lokacij azilnih centrov na območju Republike Slovenije v obdobju od 2019 do danes, ne razpolaga z navedenimi dokumenti, namreč," - poslušajte -, "študije kot take niso bile opravljene in ni nastal dokument iz tega naslova". Torej, nobenih študij ni bilo, ampak Vlada je uspela kar tako, brez karkoli premisleka, mi bomo to sprejeli. In potem tudi potem gospod Orkar govori, smo se pogovarjali z 20 občinami. In potem naslednje; iz te odločbe pa izhaja, torej podatki o tem, s katerimi lokalnimi skupnostmi, s katerimi predstavniki posamezne lokalne skupnosti so bili izvedeni pogovori o postavitvi azilnih centrov, kdo od predstavnikov Vlade je opravljal posamezne razgovore, datum kdaj so bili opravljeni razgovori s posamezno lokalno skupnostjo

In da gre za, da te azilni, ilegalni prehodi, da gre za zlorabo azilnega sistema priznava tudi sam minister Poklukar, ki je na Odboru za notranje zadeve dejal: Moram še povedati, da se še vedno ukvarjamo z nezakonitimi oziroma z zlorabami azilnega postopka. In da res zloraba azilnega postopka dokazuje tudi dokument, ki sem ga dobil včeraj od občanke iz Središča ob Dravi, to je našla na travniku, torej raztrgana zahteva za azil iz Bosne in Hercegovine. Tu je bil Bosna in Hercegovina, tu je iz Afganistana, sicer rojen v Teheranu v Iranu, zaprosil za azil v Bosni in Hercegovini. Tu imam potrdilo, da je bilo v Bosni in Hercegovini odvzet potni list državljanu Afganistana. Torej dejansko ti ljudje, ki prihajajo v Slovenijo zlorabljajo azilni sistem in prihajajo iz tretje varne države, torej prihajajo iz sosednje Hrvaške, ne tudi iz Bosne, kjer bi pa lahko po vseh mednarodnih predpisih že za azil oziroma so zaprosili za azil. In s tem se ne more priznavati, se tem ljudem, ki v Sloveniji zaprosijo za azil, ne more priznavati kot upravičen, upravičena prošnja za azil. Torej take ljudi mi sploh ne bi smeli sprejeti oziroma morali takoj vrniti v sosednji Hrvaški. In dejansko, da so ljudje v Središču ob Dravi, na Obrežju zaskrbljeni, dokazujejo torej podatki. Glejte, Središče ob Dravi je majhen kraj in ko tam prihajajo številni migranti po poljih, po njihovih vrtovih, čez dvorišča, dejansko se ne počutijo varno. In da gre za varnostno tveganje, je tudi potrdil sam minister Za notranje zadeve, to potrjuje tudi policija in to potrjujejo tudi podatki o številu kaznivih dejanj zoper telo, tudi o posilstvih v Ljubljani, kjer so Azilni domovi.

morala predhodno posvetovati z lokalno skupnostjo, to potrjuje tudi predstavnik iz Urada za varstvo človekovih pravic, ker je to največjega pomena, predvsem kot govorite, tudi dialog z lokalno skupnostjo. Tega v tem konkretnem primeru ni bilo in lokalna skupnost je upravičeno predlagala torej spremembo tega zakona, kateremu smo v Poslanski skupini SDS prisluhnili in tudi podali predlog in z amandmajem torej tudi predlagamo, da bi ta zakon v kolikor bo pač bil sprejet, začne veljati 1. junija letošnjega leta, torej čim prej, da ne bi tudi na drugih občinah prišlo do zlorabe tega sistema. Torej ne gre za to, da bi nekdo v občini odločal o nekem sklepu, ki bi tangiral drugo občino, ampak samo o sklepu, torej posegu, ki tangira območje ozemlja občine, v katerem je to predlagano. Torej, v konkretnem primeru torej Občina Brežice ne bi odločala o azilnem domu v Središču in v Središču ne bi odločali o azilnem domu v Brežicah. Zato, spoštovani kolegi in kolegice, predvsem iz Svobode, ki ste tako zagovarjali drugačno politiko, ki zagovarjate dialog, ki zagovarjate pomen lokalne skupnosti, ki zagovarjate to, kar da besedo ljudstvo, torej prav to smo prej govorili tudi o referendumskih pobuda. Bilo je zbranih 3500 podpisov, mislim, da je tudi v Brežicah bo nekaj tisoč sedeč podpisov, ki bo romano na Vlado in dejansko dajte prisluhniti ljudem in omogočiti, da ima lokalna skupnost pri takih pomembnih, pomembnih posegih v lokalno skupnost, kjer je predvsem vprašanje varnostno tveganje, pomen in dajte ta zakon tudi podpreti. Hvala.

govorimo seveda o amandmaju in ta amandma seveda podpiram. Namreč, mnenja sem, da bi bilo to spremembo zakona potrebno čim prej uvesti in potem tudi poskrbeti za čimprejšnjo uveljavitev tega zakona. zakaj pravzaprav mi potrebujemo nove izpostave? To je tisto vprašanje, na katerega se moramo v prvi vrsti vprašati. Zato, ker je pritisk ilegalnih migrantov na Slovenijo izjemen. **142. tromesečju tega leta, je ilegalno vstopilo v Slovenijo okoli 10 tisoč ilegalnih migrantov, leta 2022, ko je bila ena druga vlada jih je bilo 2 tisoč in še nekaj,

ti ljudje so slišali, da je predsednik Vlade pozval, da je rešitev tega, da ilegalne migracije spremenimo v legalni. Ti ljudje so poslušali, da se v Sloveniji nekaj pripravlja. Imeli smo na mizah, ne vem, dve različni strategiji kako bomo naredili to deželo še bolj prijetno in prijazno ilegalnim migrantom. Še več, razprava je bila o tem kako bodo ilegalni migranti lahko iztožili odškodnino od države, tudi o tem je bila razprava. In kolega Sajovic se smeje, ampak glejte, to so rešitve pravosodnega ministrstva. Dajte si pogledati to vas ni bilo na tej seji, ampak dejansko so to teme, na drugi strani pa seveda vsi dobro vemo kdo prihaja v Slovenijo, prihajajo pretežno iz Sirije in Maroka iz Afganistana. Tam ni vojn. Prihajajo predvsem mladi moški, žensk praktično ni. In prej je bilo govora, kje sem bila izvoljena za poslanko. V Brežicah denimo nisem bila izvoljena za poslanko, sem pa šla tja kjer so prosili občanke in občani, naj jim poslanke in poslanci pomagamo. Takrat v Rigoncah je bil prvi problem, spomnite se, vasi so praktično vsi prebivalci podpisali, da naj država zagotovi njihovo varnost, da ne upajo na sprehode, da ne upajo na njive. Takrat smo opravili v tem Državnem zboru na seji delovnega telesa razpravo, bili so tudi predstavniki policije in ti ljudje so takrat rekli, da se je stanje izboljšalo, kar se tiče nadzora policije. Opozorili smo takrat na ograje, ki so bile odklenjene in tako naprej. To se je potem uredilo, takrat se je stanje nekoliko izboljšalo, ampak za vraga samo nekaj mesecev po tem tej isti občini in pa občine potem zgoraj na Štajerskem, Središče ob Dravi in ostalo zahtevate, da se jim postavijo migrantski centri oziroma izpostave, brez da bi jih za to vprašali, brez da bi jim predstavili varnostno situacijo, brez da bi jim predstavili kakršnokoli strokovno podlago za to. In ljudje so upravičeno ne samo zaskrbljeni, ampak takšno politiko ne da samo, je ne želijo, ampak so izrekli jasni ne. Brez mnenj lokalnih skupnosti pač takšnih stvari ne morete početi. In prav imajo in prav imajo. In prav na tej skupni seji občinskih svetov je bila ena od točk

glejte, to je bila njihova prošnja, v bistvu sprejet je bil sklep, soglasen sklep v Brežicah, spoštovani, prav tako praktično soglasno, da brez lokalnih skupnosti takih odločitev ne morete sprejemati predlagali smo predlog zakona, da se to uredi. Veste, predstavljajte si, da pred vaše dvorišče nekdo drug, ne vem, ki je višji v hierarhiji, pa v občini, pripelje nekaj, kar se vi ne strinjate in vas pri tem nič ne vpraša.

So pa zato, ker se jim vsiljujejo neki migrantski centri in izpostave, ob tem, da sami živijo vse težje. meni je bilo najbolj boleče gledati, ko sem šla na obisk migrantskega centra v Ljubljani, ko so slovenske državljanke noter po sobah čistile in po kopalnicah, mladi fantje so pa sedeli pa gledali, kako te gospe čistijo, tudi za lastno sobo jim ni treba poskrbeti. Verjetno vsak od nas, ki je vsaj nekoliko vzgajal doma ve, da probaš narediti, da vsaj za sabo znaš pospraviti. Tudi to jim ni treba. In spoštovati voljo ljudi, varnost je temeljna ustavna ne samo dobrina, ampak država je dolžna zagotavljati in ti ljudje se ne počutijo varno in ne želijo tako živeti in prav bi bilo, da se jih posluša in ravno zato, ker ste zavrgli zakon, ker se niti o teh stvareh nočete pogovarjati in danes sem slišala kako je prav, da ljudstvo pove mnenje. Ljudstvo naj pove kaj želi, ampak pri tej zadevi pa ljudstvo ne sme spregovoriti, ker Svoboda tega ne dovoli, ker v svobodi se ne dovoli, da ljudstvo pove kaj bodo imeli v svoji občini in kaj ne. Tukaj se pa ljudstva ne sme, pa se odvija točno konkretna rešitev, zakonska rešitev. Se točno ve, o čem se sprašuje. Ne govorimo o zakonih, ki jih ni, vsebinah, ki jih ni, ampak o konkretni zadevi, ampak tega se pa ne sme vprašati in jaz seveda podpiram ta predlog zakona, ne samo, da spoštujem voljo lokalnih skupnosti, ampak jih tudi razumem, zelo jih razumem in prav imajo. Hvala lepa.

Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o lokalni samoupravi, ker mislim, da o nastanitvah nezakonitih migrantov bomo poslušali še jutri par ur, torej vam bom najprej povedala kar nekaj dejstev o samem Zakonu o lokalni samoupravi. Torej, zakon je večplasten v smislu ureditve organizacije lokalne samouprave, ki določa strukturo, torej lokalne samouprave, potem opredeljuje pristojnosti lokalnih skupnosti, demokratično demokratičnost upravljanja v smislu lokalnih volitev in tako dalje. Prav tako določa načela kot so preglednost, odgovornost, participacija, ki prispevajo k demokratični kulturi lokalne samouprave. Ustvarja pa tudi pogoje za lokalni razvoj, tako da sprejema ukrepe in politike, ki so prilagojene njihovim potrebam, predvsem pa spodbuja sodelovanje med lokalnimi in nacionalnimi organi in zainteresiranimi deležniki. predlagana dopolnitev zakona je bila zastavljena tako, da stranka SDS želi vriniti, lahko temu rečem, populistično vsebino, ki pa je ni mogoče vriniti. Govorimo o dopolnitvi 29. člena tega zakona, ki je bil, ki ga je stranka SDS vložila, in piše takole: "Občinski svet odloča o soglasju, ki ga mora pridobiti Vlada Republike Slovenije pred sprejemom sklepa o nastanitvi nezakonitih migrantov ali vzpostavitvi azilnega doma ali njegove izpostave na območju občine." Torej o čem govori v bistvu 29. člen? Ta člen govori o pristojnosti, ki jih občine pač imajo. Že Zakonodajno-pravna služba je lepo obrazložila, da imajo izvirne pristojnosti, torej naloge lokalne skupnosti, podlage v 140. členu Ustave

Torej zakonodajalec v bistvu lahko vedno določi nove izvirne pristojnosti občin, morajo se pa gibati v okviru 140. člena Ustave prvega odstavka. Torej, ko govorimo o lokalnih zadevah. Urejanje migrantske politike pa ni lokalna zadeva, temveč jo je dolžna urejati država, kar je zaradi kompleksnosti materije tudi prav, prav tako pa zakonodajalec za to ne sme lokalnih zadev opredeljevati kot državne zadeve in pa tudi obratno, bi s tem, kot sem že prej povedala, kršil 140. člen Ustave. Ker spada predlagana dopolnitev tega 29. člena, o katerem danes tukaj govorimo v državno pristojnost, je ne moremo uvrstiti v Zakon o lokalni samoupravi, zato ta predlog seveda sploh ni možen za razširitev. Če ostanemo še pri vsebini te dopolnitve, tukaj pa lahko še tudi to povem, kar je Zakonodajno-pravna služba že tudi se izjasnila; soglasje občinskega sveta ne predstavlja običajnega sodelovanja lokalne samouprave v postopku sprejemanja odločitev, ampak je veliko več, saj ima drugačno pravno naravo in presega na pravno naravo mnenja, poleg tega pa predstavlja nujen pogoj za sprejem odločitev. Vzpostavitev takšnih obveznosti, ki ga določa soglasje, lahko povzroči celo blokado vzpostavitve azilnih domov ali izpostav. Torej, sama pravila o nastanitvi migrantov ali ustanavljanju azilnega doma pa že so zapisana v Zakonu o mednarodni zaščiti, konkretno v 80. členu. Torej, vzpostavitev azilnega doma in nastanitve migrantov v bistvu že imamo v zakonu, pač v enem drugem zakonu, torej v Zakonu o mednarodni zaščiti, vendar pa tudi 80. člen Zakona o mednarodni zaščiti, tudi v njem ni določena pristojnost lokalne samouprave, niti v obliki sodelovanja, niti daje namen, kaj šele dajanja soglasij. Takšnih pristojnosti tudi ta zakon nima, kot jih nimajo tudi zakoni na evropski ravni. Zato, spoštovani, še enkrat, zakonsko urejanje migrantske politike ni in ne more biti lokalna zadeva, temveč jo je dolžna urejati država,

Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati morda? Če ne želi nihče več razpravljati…, predlagatelj še ima bes…, ja, amandma, imamo, tako, da to je drugače, morate povedati. Želite še? (Da.) Okej, izvolite.

Zdaj, mednarodne obveznosti, veste, da je nekdo z nezakonitim vdorom preko meje postal član naše skupnosti, je ustavno pravno ravno taka neumnost, kot da je vlomilec, ki je vlomil v vašo hišo, s tem postal član vaše družine. Tako, da predlagam, da se soočimo s preprostim dejstvom; država je naš skupni dom vseh državljank in državljanov in dom doma zaklepamo ne zato, ker bi sovražili tiste zunaj, ampak zato, ker imamo radi tiste, ki v domu živijo. In z zakoni smo opredelili ključ za vstop v našo državo. In to so dolžni spoštovati vsi. Nobenega razloga ni, da se to ne spoštuje, nobene vojne ni v naši bližini, skratka, vsakdo lahko normalno pride na mejni prehod, skladno z zakoni Republike Slovenije in to je vsakdo dolžan storiti. Če pa se ravna drugače, potem pa je treba zelo jasno povedati, da ilegalne migracije je edino zakonito preprečevati in izvesti remigracijo, se pravi, vrniti nazaj vse tiste, ki zlorabljajo azilno ureditev, ogrožajo ljudi, ki zlorabljajo socialo, pravni red Evropske unije in države Slovenije tja, od koder so prišli.

Ko enkrat to definiramo, je popolnoma jasno, da je treba meje braniti in izvesti remigracijo in potem ni potrebno nobenih novih azilnih domov. Skratka ukvarjamo se s problemom, ki ga, če bi Vlada in vsi ostali deležniki v tem, pač v tej zgodbi, če bi spoštovali pravni red, tega problema sploh nikoli ne bi smelo biti. Ne samo, da ga ne bi bilo, sploh ga ne bi smelo biti. To je problem zaradi očitnih nezakonitosti. Še enkrat povem, Vlada je umaknila vojsko z meje, umaknila je policijo noter tako, da zdaj ne more na sami meji zavračati; prej jih je bilo takih več kot 10 tisoč, zdaj jih je samo še peščica, se pravi, zaradi tega se je seveda dotok bistveno povečal. Slovenija je preplavljena, policija je v vlogi taksi službe za ilegalne migrante, Ljubljana je zaradi tega izpostavljena in zdaj se želi pač lepo preseliti to na že sicer tiste, ki so prizadeti pa so popolnoma nedolžni, to so prebivalci lokalnih skupnosti. In jim se celo odreka pravica, da bi se do tega izrekli, pravica do tega, da bi se kakorkoli lahko o tem enakopravno pogovorili, da bi iskali torej konsenz, kar bi bilo edino normalno; kaj šele, da bi se kakorkoli zaščitili. To, gospe in gospodje, ni skladno z načeli slovenske Ustave, niti z načeli kakršnekoli demokratične ureditve, to je preprosto vsiljevanje ali pa, če želite, diktatura in totalitarizem. In temu se je seveda treba upreti. In zaradi tega je upravičen upor in odpor tistih na Obrežju ali pa v Središču ob Dravi. Danes se tam v bistvu brani samostojna država Slovenija, še več, brani se pravna država Slovenija . Jaz upam, da se tega zavedate, ker vse kar je v zvezi z ilegalnimi migracijami, je v resnici nezakonito. Tam se v resnici brani slovenska Ustava, slovenska država, slovenski narod, obstoj naše domovine in zaradi tega je to vredno spoštovanja in podpore iz tega razloga je seveda zakon, ki je predlagan, edini ustrezen. In podprli sta ga tudi obe skupnosti občin ne glede na svoje siceršnje razlike in različne usmeritve, ampak sta ga obe podprli, ker je jasno, da mora tudi lokalna skupnost imeti možnost, da se izreče o nečem, kar bistveno posega v njen sistem varnosti, v njen sistem sociale, v življenje ljudi, ki tam živijo, v njihov vsakdanji ritem, lahko celo bistveno vpliva na varnostne razmere, na vse, kar pač zadeva tisto lokalno skupnost in krajane v tej občini. Zaradi tega je ta zakon skladen z evropsko listino o lokalni samoupravi in seveda s Slovensko ustavo, celo več, trdim da je edini primeren glede na realno stanje, ker je do tega, da se ta načela, da se išče konsenz, da se pogovarja, se je že kršilo. Saj veste, potem pa tisti, ki gre dol in podpre ljudi v njihovem prizadevanju za varnost, v njihovem prizadevanju za spoštovanje pravnega reda, za spoštovanje pravne države in potem nekateri v lakajskih medijih vprašali, kaj pa je ta delal tam zraven. vprašal bi, kje je bila tista Vlada pa tisti predstavniki, ki so na oblasti iz te lokalne skupnosti, da jih ni bilo tam zraven, da bi prisluhnili ljudem. Oni bi morali biti tam in jim prisluhniti in jih podpreti. Oni so se pa sončili v Planici, mimogrede, če kdo ne ve, z gospodom Golobom na čelu in s tisto poslanko dol iz obrežja, ki je bila izvoljena na listi Svobode. Tako je pa realno stanje. In zaradi tega, ker se očitno popolnoma negira pač interese ljudi, se ne spoštuje njihova pravica, ustavne pravice, in pazite, pravica vsakega državljana, vsake državljanke je, da živimo varno, popolnem spoštovanju naše osebne integritete in nobena pravica nobenega tujca ne more biti nad to pravico. Še enkrat pa povem, da ta problem, o katerem se danes pogovarjamo, sploh ne bi smel nastati, ker je nastal izključno in samo zaradi nezakonitega ravnanja Vlade, ki zdaj odgovornost za svoje očitno nezakonito ravnanje hoče prevaliti na lokalne skupnosti. In na koncu še nekaj odgovorov glede na vse kar je bilo prej rečeno. Jaz opozarjam, da bodo prišli vsi na vrsto. Zaradi tega, kdor danes stoji ob strani, dela zelo lahkomiselno ali pa kdor verjame obstoječi oblasti. Kajti to ni prvič, da se je tako ravnalo, ravno pri paktu o stabilnosti, na katerega ste se mimogrede prej skliceval, se je zgodilo prvič, da je Vlada popolnoma za hrbtom, ne samo državljank in državljanov, ampak celo tega Državnega zbora. Ki bi moral biti prvi poklican in obveščen in dati soglasje vnaprej. Po samem Zakonu o zunanjih zadevah. Vlada je pa dala soglasje za hrbtom vseh tamle v Bruslju k obvezni relokaciji ali po domače rečeno, k obveznim migrantskim kvotam, kar pomeni, da je za mene ta evropski pakt o azilu sprejet na očitno nezakonit način. In da bi Vlada morala seveda za to odgovarjati. Ta pakt pa osebno bom izpodbijal kjerkoli ga bom mogel, zaradi tega, ker ga ne sprejemam in mislim, da je za Slovenijo uničujoč. Drugo, potem se je zgodba ponovila pri sprejetju te odločitve o pač dograditvi azilnih domov. In saj veste kaj pravi tisti stari pregovor, enkrat ni nobenkrat, dvakrat je pa obakrat, čeprav že tisto enkrat veste, ko gre za spoštovanje ustavnega reda in zakonov, kar poglejte si Zakon o zunanjih zadevah, ki je glede tega kristalno jasen. Potem je seveda treba to sprejeti kot dejstvo. In taki vladi je nemogoče zaupati. In če to koalicija brani, tudi taki koaliciji seveda nemogoče zaupati. In zato je treba zakonodajo spremeniti tako, da bo po eni strani prisilila vlado, da bo iskala soglasje, da bo iskala pogovor, ki bi ga bila že itak vendar ja dolžna sama izvesti, pa očitno ji to na kraj pameti ne pride. Dva primera o tem pričata, sem jih naštel. In po drugi strani, da da lokalni skupnosti učinkovito možnost samoobrambe, ker drugače očitno ne gre, da se ljudje lahko zaščitijo, da se ljudje lahko pač uprejo samovolji državne oblasti in to je popolnoma skladno, celo edino skladno z Evropsko listino o lokalni samoupravi in načeli, ki iz nje sledijo. in še, ko je bila prej omenjena moja knjiga, jaz sem včeraj samo prebral iz nje, jaz drugače ne berem, kot veste, ne govorim na pamet. Prebral sem pa tri stvari.

iz leta 1959, če se ne motim in Konvencije o otrokovih pravicah, ki je bila potem sprejeta leta 1989. In vse te akte so ratificirale evropske države. Konvencija pa je zavezujoč akt in za to zavezuje vse in vsakogar. Zdaj, če kdo tega ne razume, potem je lepo povedal Von Hayek, da če bi levičarji imeli kaj pojma o čemerkoli, potem, zlasti pa v ekonomiji sploh ne bi bili levičarji. Toliko o tisti gospe, ki se je prej spotaknila ob to, da sem pač citiral te pravne akte, temeljne pravne akte, ki jih mnogi očitno želijo kar pozabiti, iz moje knjige, ker jih imam noter verodostojno ponatisnjene. No, čisto za konec pa samo preprosto sporočilo. Poglejte, karkoli se danes tukaj pogovarjamo, se pogovarjamo o očitnih nezakonitostih, o problemih, ki jih sploh ne bi smelo biti in zato je preprosto sporočilo, ki bi moralo biti jasno vsem, da je potrebno še kje na izvršilni veji oblasti dosledno spoštovati zakonodajo in jo v celoti uresničevati. Nihče nima pravice kar suspendirati en del pač mednarodne zakonodaje, kot se je žal že enkrat zgodilo v Evropi in seveda nihče nima pravice suspendirati ali celo zavestno okrniti izvajanje enega zakona, konkretno Zakona o meji, kot se žal ta trenutek dogaja v Sloveniji. In zaradi tega končam s tistim stavkom s katerim sem začel. Pač država je naš skupni dom in mi smo, kako se vanje vstopa, določili zakoni in te zakone je izvršilna oblast dolžna spoštovati in nobena pravica nobenega tujca ne more biti nad pravico Slovenk in Slovencev, da živijo varno in ob spoštovanju njihove osebne integritete. In če enkrat to sprejmemo kot izhodišče, je jasno, da nobene dograditve nobenih azilnih domov ni potrebno in mimogrede, k temu ne zavezujejo obstoječe vlade, ne zakoni Republike Slovenije, ne nobene mednarodne obveznosti, razen če se je spet za hrbtom ljudi (Nadaljevanje) ampak potem je za to sama odgovorna in naj to svojo odgovornost ne prevaljuje na nič krive občanke in občane obmejnih področij, danes na Središču ob Dravi, jutri na Obrežju in konec kjerkoli drugje po Sloveniji. Kdor ne ve., tudi na Karavankah so že bili predstavniki Vlade in se odrejali kje naj bi tam stali, kje so oni za ilegalne migrante. Vlada res to naredila, potem boste imeli celo poletje stoječo kolono od Dragonje tja gor do Karavank in nazaj, škoda za to bo pa ne merljiva in ne misliti, da se to dogaja zato, ker Vlada ne bi znala drugače. Ampak to je žal politika te Vlade, ta politika je napačna in treba jo je preprečiti na vse možne načine. Prvi in osnovni način pa je temeljni princip demokracije, se pravi pogovor vseh vpletenih strani in k temu pogovoru vodi naš predlog zakona, ki je za to pravilen, utemeljen, demokratičen in skladen s slovensko Ustavo in z evropsko listino o lokalni samoupravi in za to vreden vse podpore. Hvala lepa, gospod Grims. Upam, da ste nas za danes siti, dragi državljanke in državljani. Jaz zaključujem razpravo. Če je še kaj, govorim o tem, ker je namreč ura že čez deseto in mislim, da je prav, da za danes zaključimo. Želi še kdo razpravljati, slučajno?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 Hvala